Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo: - Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske podnijela je izvješće na temelju članka 37. Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ste primili na sjednici. U ime predlagatelja izvješće će obrazložiti ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo zastupnici. Prošle godine imali smo na dnevnom redu Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2012. godinu koje je ustvari bilo u sjeni događaja oko postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru iako se to izvješće nije odnosilo na tu godinu. Izvješće za 2013. godinu trebalo bi obuhvaćati i te događaje, ali obzirom na opasnost da ta tema krene raspravu sa ostalih tema kojima se bavi Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ja se u uvodnom obrazloženju neću posebno referirati na tu točku zadržavajući pravo da ukoliko pokaže potreba u raspravi uzmem riječ još koji put. Analizirajući provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu za 2013. godinu može se konstatirati da su se u svim područjima provodile aktivnosti koje su doprinijele ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina koja su osigurana Ustavnim zakonom i drugim propisima. U 2013. godini izrađena je analiza statutarnog uređenja ostvarivanja prava na ravnopravnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u lokalnim jedinicama koja je pokazala da u određenom broju lokalnih jedinica statuti nisu uopće ili nisu u potpunosti usklađeni s Ustavnim zakonom

A očekuje nas i dopuna Zakona o uporabi jezika i pisma sukladno odluci Ustavnog suda. U 2013. godini značajno je povećan broj izdanih osobnih dvojezičnih iskaznica u odnosu na prethodno razdoblje posebno za pripadnike Talijanske nacionalne manjine. Međutim, razina ostvarivanja prava na korištenje jezika i pisma nacionalne manjine u postupcima prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelima jedinica samouprave kao i u postupcima pred tijelima sudbene vlasti u 2013. godini ostala na vrlo niskoj razini i gotovo zanemariva, odnosno nepromijenjena u odnosu na prethodno razdoblje. Na području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina konstantno se osigurava visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. u 2013. godini uspješno se provodilo obrazovanje učenika u nastavi koje se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina model A, te je uočen trend povećanja broja učenika koji pohađaju programe učenja jezika i kulture nacionalnih manjina model C. Vidljiv je daljnji pomak i u odgoju i obrazovanju pripadnika Romske nacionalne manjine. U 2013. godini u odnosu na prethodne godine zbog povećanog broja korisnika značajno se povećao utrošak sredstava za predškolski odgoj Roma. Konstantno se povećava i obuhvat djece pripadnika Romske nacionalne manjine osnovnim obrazovanjem. Povoljniji kriteriji za upis u srednje škole kao i značajna sredstva koja se osiguravaju za isplatu stipendija rezultirali su povećanjem broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine u sastavu srednjoškolskog obrazovanja. Tijekom 2013. godine u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup medijima, ostvaren je daljnji pomak sklapanjem ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 21. prosinca 2017. kojim su između ostalog ugovorene programske obaveze HRT-a na proizvodnju, suproizvodnju i objavljivanje programa namijenjenih informiranju pripadnika nacionalnih manjina u RH na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjina. Analiza provedenih aktivnosti koje su tijekom 2013. godine bile usmjerene na osiguravanje kulturne autonomije nacionalnih manjina ukazuju na sustavno poticanje nacionalnih manjina te njihov aktivan i ravnopravan doprinos kulturnom životu. Razvijene su brojne djelatnosti i aktivnosti te su realizirani brojni programi koji predstavljaju značajan doprinos Hrvatskoj kulturnoj sceni. Naročito su razvijeni izdavačka i knjižnična djelatnost kao izraz realne medijske situacije u kojoj stvaraju pripadnici nacionalnih manjina, a RH je najveće materijalno ulaganje u manjinsku baštinu u 2013. ostvarila u zaštiti nepokretnih i pokretnih spomenika kulture. Pri tome je naročita pažnja posvećena … baštini Srba u Hrvatskoj, objektivne srpske pravoslavne crkve koji na teritoriju RH u različitom stanju očuvanosti ima preko 400. Nadalje, u svibnju u 2013. godini održani su lokalni izbori na kojima su pripadnici nacionalnih manjina u cijelosti ostvarili svoje pravo na zastupljenost u predstavnički i izvršnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u odnosu na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade RH u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, vidljivo je povećanje postotnog udjela sa 3,38 na 3,51%. To doduše može biti i zbog drugačijeg načina drugačijeg načina određivanja broja pripadnika nacionalnih manjina jer se uspostavom registra zaposlenih, moglo ga se povezati i sa registrom birača pa smo onda umjesto izjašnjavanja vadili podatke direktno iz registra birača. Odluka o zabrani novog zapošljavanja iz 2009. godine i u 2013. značajno je ograničila zapošljavanje u tijela državne uprave. U upravnim tijelima lokalnih jedinica u 2013. godini broj jedinica koje u svojim upravnim tijelima osiguravaju zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina neznatno je smanjena dok je udio pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ostao relativno isti. Vlada RH je u 2013. godini unatoč nepovoljnoj gospodarskoj situaciji osigurala iz državnog proračuna financijska sredstva za financiranje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama slabije ekonomske razvijenosti. Ocjenjujući funkcioniranje vijeća i predstavnika može se utvrditi da još uvijek u pojedinim lokalnim jedinicama, a posebno na područjima od posebne državne skrbi postoji njihova nedovoljna uključenost u javni život i upravljanje lokalnim poslovima, većim dijelom uzrokovana nedovoljnom suradnjom vijeća i predstavnika s lokalnim jedinicama te nedostatnim financijskim sredstvima za rad. Vlada RH će i u narednom razdoblju poduzimati mjere s ciljem podizanja razine učinkovitosti vijeća i predstavnika, ali i lokalnih jedinica, a posebno nastaviti s održavanje edukacija i seminara. Nakon što je u studenom 2012. godine donesena Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Vlada RH je u travnju 2013. donijela akcijski plan za provedbu nacionalne strategije te u svrhu praćenja provedbe cjelokupnog operativnog dijela strategije osnovano Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalne strategije. U 2013. godini organizirane su brojne međunarodne aktivnosti u vezi s jednogodišnjim … RH … za uključivanje Roma 2005. – 2015. koje koje je započelo 01. srpnja 2012. godine, a završilo 30. lipnja 2013. godine. Održane su 4 međunarodne konferencije te sjednica Međunarodnog upravnog odbora. Također tijekom 2013. godine aktivnosti na provedbi projekta Potpore Romima, faza 3, financiranog u okviru programa Pretpristupne pomoći EU IPA 2008, te projekta Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini u sklopu Pretpristupnog programa EU IPA 2012., a koji imaju za cilj ojačati i olakšati aktivno i potpuno sudjelovanje romske nacionalne manjine u gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva poduzimala su se planiranom dinamikom. U području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije, ističe se donošenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine kojeg je Vlada RH donijela u travnju 2013. godine. Jedno od prioritetnih područja nacionalnog programa je područje prava nacionalnih manjina. U 2013. godini također su se provodile kampanje te su održani brojni seminari, okrugli stolovi i savjetovanja koji su doprinijeli daljnjoj borbi protiv predrasuda i stereotipa te diskriminacije i segregacije nacionalnih manjina. Zaključno se može konstatirati da je Vlada RH tijekom 2013. godine ulagala napore s ciljem što potpunijeg i osiguranja prava nacionalnih manjina te da su se putem nadležnih tijela poduzimale mjere i izvršavale kontinuirane aktivnosti na provedbi Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina. Provedbu Ustavnog zakona ojačala je provedba mjera iz akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona koje su u 2013. godini provedene u velikom postotku, 85,13%. Vlada RH u narednom razdoblju će nastaviti s daljnjom provedbom Ustavnog zakona u svim područjima. Za provođenje Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina u 2013. godini iz Državnog proračuna RH ukupno je utrošeno 138 milijuna 172 tisuće 777 kuna i 3 lipe. Zahvaljujem. replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa poštovani gospodine ministre, rekli ste da je Vlada se potrudila za što potpuniju provedbu ovog Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina pa ste između ostaloga, ali u jednom vrlo brzom referatu rekli da je za zaštitu … objekata … djelatnosti i programa ustanova nacionalnih manjina, glazbenu i glazbenu-scensku djelatnost potrošeno preko 9 milijuna kuna. Zaboravili ste reći da je od tih 9 milijuna kuna srpska nacionalna manjina potrošila 5,5 milijuna kuna za 60 programa, što je u usporedbi sa 2012.godinom 2012.godinom u kojoj je potrošeno 2,5 milijuna kuna zapravo dvostruko više. Mislite li da je to primjereno u ovoj gospodarskoj situaciji? Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre. Dva vrlo konkretna pitanja za vas. Vi ste u obraćanju između ostalog rekli da je izraz realne situacije u izdavaštvu prikazan i u ovom izvješću odnosno kroz novac koji je upućen za tu namjenu. Moje pitanje glasi, da li je jedan slučaj zabilježen da su morali vratiti pripadnici ne izdvajajući bilo koju nacionalnu manjinu, sredstva dodijeljena izdvojena iz državnog proračuna jer su primjerice vrijeđali, omalovažavali, pa i diskriminirali posebice u izdavaštvu većinski odnosno hrvatski narod? Drugo, kažete da su poduzete brojne aktivnosti što se tiče Romske nacionale manjine i molim vas da mi odgovorite na pitanje da li znate da je Međimurska županija odnosno Skupština Međimurske županije prije dvije godine uputila jednu zamolbu prema Vladi RH da se u rješavanje romske problematike u Međimurskoj županiji izravno uključe tri ministra, ministrica socijalne politike i mladih, ministar unutarnjih poslova i ministar obrazovanja, znanosti i sporta. I moje pitanje glasi zašto do danas čak nije održan ni obećani sastanak? Jer podsjećam vas pripadnici Romske nacionalne manjine najviše ih živi u Međimurskoj županiji, mi želimo da se oni integriraju u društvo, vidimo da i država osigurava izdašna sredstva. Primjerice tako da školovanje srednjoškolsko obrazovanje pripadnika Romske nacionalne manjine oni imaju pravo na stipendiju od pet tisuća dakle pet tisuća kuna godišnje svako dijete, pripadnik Romske nacionale manjine dobiva izravnu stipendiju ako se upiše u srednju školu. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pitanja ostavite za aktualno prijepodne, a ovo je bila replika.

Hvala lijepa. razmatrao je na svojoj 53.sjednici 9.listopada 2014.izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalne manjine, utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu i to ko matično tijelo. Istaknuto je da se već godinama ponavljaju isti problemi odnosno da još uvijek nema značajnijeg napretka u područjima uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne i lokalne uprave i pravosudnim tijelima, pristupu nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja, sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima kao i kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje i povratak. Što se tiče prava na uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina naglašeno je da gotovo nema nikakvog pomaka u odnosu na ranija razdoblja, a stječe se i utisak da se ozračje u kojemu to pravo treba realizirati osobito proteklih godina pogoršalo. Od 27 jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnika nacionalnih manjina imaju zakonske pretpostavke da ostvaruju svog manjinskog prava na uporabu jezika u njih 17 statutima u njih 17 statutima ni 12 godina nakon donošenja Ustavnog zakona to pitanje još uvijek nije riješeno, pravo se ima, a pitanje nije riješeno statutima tako da prava nema i nije uopće uređeno ili nije uređeno na način koji bi osiguravalo pretpostavke da se to pravo u praksi i realizira. To za one koji kažu da samo u Vukovaru toga nema. U samom izvješću se navodi da je razina ostvarivanja prava na dvojezičnost u postupcima prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave kao i u postupcima pred tijelima sudbene vlasti u 2013.godini na vrlo su niskoj razini i gotovo zanemariva, te da se uredi državne uprave u uredi državne uprave u županijama nisu ni kao u prethodnom izvještajnom razdoblju izvijestili niti o jednom slučaju ostvarivanja prava na uporabu manjinskog jezika i pisma u postupcima u postupcima koji su vodili. Pred sudovima su u protekloj godini vođena svega tri postupka na manjinskom jeziku i sva na prekršajnim sudovima. Zašto je to tako? Zato što uopće nema pretpostavke da se vode postupci na manjinskom jeziku nego oni se vode isto sa libijskog građanina ili za predstavnika Srpske ili Talijanske nacionalne manjine, to je isti postupak, znači nema dvojezičnog postupka na sudovima i to treba biti već jednom jasno, zato nema ni vođenih postupaka. postupaka. Osim toga od izdavanih iskaznica 97% osobnih iskaznica odnose se i dalje samo na jednu nacionalnu manjinu dok ostale uopće ne traže To je zato što iskaznice bi trebale biti pravo teritorija, a ne pravo pojedinca. Napokon, izneseni su primjeri loše prakse koji ne pridonose pozitivnom ozračju ne samo u medijima već i u postupanju službenika i tijela koji su u izravnom kontaktu s pripadnicima nacionalnih manjina kao što su postupanja izbornih komisija u prošlogodišnjim lokalnim izborima kada birači nisu bili dovoljno informirani o mogućnostima glasovanja za manjinske liste ili postupanja službenika kada pripadnici nacionalnih manjina žele promijeniti ili dopuniti podatak o nacionalnoj pripadnosti u evidenciji birača i prave im se sve moguće poteškoće. Isto tako nije u pitanju samo ne postupanje lokalne samouprave već i drugih tijela. Naveden je primjer nepoštivanja Ustavnog zakona i Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina od strane Hrvatskih cesta koji pored izričite zakonske obaveze i zamolbi jedinica lokalne samouprave već godinama ne postavljaju dvojezične pisane prometne znakove i druge oznake u prometu tamo gdje nalaže zakon da budu. U područjima odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina i pored postignutih rezultata još uvijek su brojni problemi. Značajno su smanjena sredstva za prevođenje udžbenika. Svi nastavni planovi, programi manjinskog obrazovanja još nisu doneseni, a i registracija pojedinih škola na manjinskom jeziku i pismu nije još uvijek riješena iako se radi o problemu na kojima se ukazuje već čitavih 11 godina. Iznesen je podatak prema kojem je u predškolskom odgoju bilo osiguravano najprije 70 kuna po djetetu za razdoblje 11 mjeseci, a sada se sredstva osiguravaju samo za 8 mjeseci čime je dovedeno u pitanje zapravo ostvarivanje tog prava. Pristup nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja i dalje je otežan. HRT još uvijek nema posebne redakcije za nacionalne manjine, a njegovi centri na područjima gdje u značajnijem broju žive pripadnici nacionalnih manjina nemaju emisija za manjine. Raspodjelom sredstava fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti koji je bio utemeljen za nacionalne manjine danas je iskorišten od strane nacionalnih manjina samo u iznosu od 10%, ostalih 90% ide za razno razne druge stvari. Ukazano je i na višegodišnje slabljenje materijalnih, financijskih pretpostavki za ostvarivanje manjinskih Sredstva za udruge i ustanove nacionalnih manjina od 2010. godine kontinuirano se smanjuju, a povrat njihove nacionalizirane imovine se pored svih obećanja ne rješava. Na lokalnoj i županijskoj razini proces, to ćemo preskočiti, to će reći drugi zastupnici. Stambeno zbrinjavanje povratnika je već dugo godina u potpunom zastoju što sasvim obeshrabruje povratak, a što najbolje pokazuje podatak iz izvješća prema kojem se tijekom cijele 2013. godine iz izbjeglištva vratilo ukupno 11 raseljenih osoba. Ocijenjeno je da u ovom problemu nije u izvješću dana odgovarajuća pažnja. Situacija Roma je također vrlo problematična i kompleksna. Neću pročitati cijeli taj dio koji iznosi čitavu stranicu, o tome će govoriti kolega Kajtazi Članovi odbora u raspravi su osobno naglasili, time završavam, da je razvijanje tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije u izravnoj vezi sa ostvarivanjem prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina. Neka od neostvarenih prava kao što je praksa do sada pokazala nisu blokirana zbog nedostatka financijskih sredstava već upravo zbog nedostatka volje, motivacije i spremnosti da se tolerira različitost i pravo na drugoga. Stoga je to pitanje o kojem se u narednom razdoblju mora posvetiti veća pažnja. pažnja. Isto tako, naglašeno je da za stvaranje konstruktivne atmosfere bitan je odnos prema pripadnicima nacionalnih manjina u zemljama u zemljama u kojima Republika Hrvatska ima propisane bilateralne sporazume o zaštiti manjina. Ovo je pitanje u izvješću posvećeno svega nekoliko rečenica uz to kontradiktornih, jer se s jedne strane naglašava da se provođenju bilateralnih sporazuma posvećuje kontinuirana pažnja, a s druge strane navodi se podatak da tijekom 2013. godine nije bilo nikakvih aktivnosti vezanih za sastanke mješovitih odbora za manjine. Također se navode nepotpuni podaci vezano za financiranje manjina temeljem bilateralnih sporazuma. Tako se navode sredstva koje hrvatske manjine dobivaju iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna, ali se ne navode ona sredstva koja se izdvajaju iz proračuna za pojedine manjine u Hrvatskoj temeljem tih istih sporazuma. I na kraju, nakon provedene rasprave odbor je većinom, 6 glasova za i 2 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih zastupnika govorit će kolege Šandor Juhas i Damir Kajin. Poštovana predsjednice, poštovani kolege. Jedna trećina našeg kluba podržat će ovo izvješće, iako smatram da u njemu trebalo biti više kritičkih elemenata. Izvješće je korektno napisano, ukazano je na niz problema, ali i pozitivnih rješenja koja govore o stanju našeg društva. Jer primjena manjinskih prava nije primjena želja manjina, nego odraz volje većinskog naroda i ona daju odrednicu neke zajednice. Pohvalio bih na početku odnos Savjeta za nacionalne manjine i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prema problematici svih nacionalnih manjina unatoč činjenici da je u posljednjih godina smanjeno financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za oko 18% i da su one dovedene do ruba samog funkcioniranja. Ja bih pohvalio i činjenicu da se prvi puta u izvješću pučke pravobraniteljice u posebnom poglavlju određuju prava nacionalnih manjina što će sigurno doprinijeti tome da se ova kompleksna problematika cjelovito sagleda i donesu kvalitetna kvalitetna i dugoročna rješenja, da se donesu zakoni koji će se primjenjivati uvijek i svugdje i bez rezerve i fige u džepu.

Jedna trećina kluba, da. Nas ima tri i to je to. To je garantirano, a za ono drugo ćemo se dogovoriti. Znači, dvije trećine već imamo. Dobro. Znači, da je potrebno da se donese kvalitetno jedno rješenje i dugoročno govori sama činjenica o kojoj je govorio gospodin isto ministar, da u 27 jedinica lokalne uprave koje su obavezne u provođenju Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina. Kaže, u 10 slučajeva u njihovom statutu je ugrađeno rješenje iz zakona, u 12 jedinica sadržane su samo opće odredbe bez detaljne razrade dok u 5 jedinica lokalne samouprave uopće nije određeno, nije uređeno ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Znači, možemo govoriti o neprimjeni možda najznačajnijeg manjinskog zakona i o grubom kršenju Ustavnog zakona. Što se tiče obrazovanja na pismu i jeziku nacionalnih manjina tu bih ja pozdravio odluku ministra da se omogući upis i formiranje razreda u onim manjinskim sredinama i u onim manjinskim školama koje imaju manji broj manji broj učenika od propisanog. Međutim, potrebno je da se ta odluka zadrži, da se ona ne mijenja svake godine i da se onda učenici mogu upisati u sigurno nešto, da njihovi roditelji znaju da će ta institucija raditi dotle dok njihova djeca treba da završe završe tu nastavu. Potrebno je sagledati i pitanje udžbenika i samih programa. Jer lijepo je napisati to da se povećao broj učenika po modelu C međutim trebalo bi dostaviti i te nastavne planove i programe školama koje ga provode. Potrebno je riješiti pitanje donošenja nastavnog plana za mađarski jezik po modelu B za srednje škole i po modelu C. Mislim da u ovom izvješću ima prostora još za cjeloživotno učenje, ne samo za pripadnike romske nacionalne manjine, a u ovom izvješću nedostaju i izvaninstitucionalni a veoma značajni oblici obrazovanja nacionalnih manjina koji se financiraju putem ministarstva, kao što su ljetne škole i ostali oblici. U izvješću sam i na odboru prigovorio da nisu obuhvaćene sve vjerske zajednice. U Hrvatskoj postoji dobro organizirana protestantska zajednica pa mislim da je i nju trebalo obuhvatiti ovim izvješćem, tim prije što je ona dobila značajna sredstva u proteklom razdoblju i što su obnovljeni brojni objekti ove zajednice. Što se tiče pristupa sredstvima javnog priopćavanja mislim da tu također ima dosta prostora. Sredstva Fonda za pluralizam medija i raznovrsnost elektroničkih medija a dodjeljuju se bez konzultacija i mišljenja manjinskih predstavnika. Pa onda imamo situaciju da manjinski radio, znači koji je namijenjen baš za tu manjinu i osnovan dobija otprilike isto toliko sredstva ili manje sredstava od neke radiostanice na lokalnoj zajednici gdje postoji zanemariv broj pripadnika te nacionalne manjine za koju se emitira program. Što se tiče kulturne autonomije nisam naročito zadovoljan sa ostvarivanjem kulturne autonomije, mada je najveći broj pripadnika i najveći broj aktivnosti mađarske zajednice vezan upravo za to područje. Osim obnavljanja sakralnih objekata i reformirane crkve od strane Ministarstva kulture i programa vezanih za Savjet za nacionalne manjine i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imam imam osjećaj da ostale institucije baš ne razumiju ni ne shvaćaju pitanje nacionalnih manjina. Ja imam običaj da kažem pa nismo mi pali sa Marsa i mi smo sastavni dijelovi ove države, naša kultura je sastavni dio hrvatske kulture, naše vrijednosti su i vrijednosti područja na kojima živimo. Hrvatska je i naša domovina i onda nema baš puno logike da kad mi napišemo neki kvalitetan program a oni nama odgovore da da se radi o manjinskom pitanju i da se obratimo Savjetu za nacionalne manjine. Što se tiče zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina ja bih ovdje nešto samo par riječi rekao o Baranji pošto otamo dolazim i većina Mađara živi tamo. Baranja je u proteklih 23 godine poharana, opustošena i gospodarski uništena. Ne pamti se da je ikad vladalo takvo siromaštvo, jad, bijeda i čemer. U njoj živi oko 35 do 40 tisuća stanovnika, a iseljavanje je ogromno. Nevjerojatno je što se dešava, mladi masovno napuštaju to područje, radnih mjesta gotovo da i nema i borba za svako radno mjesto je ogromna i nemilosrdna. U toj borbi manje-više uvijek stradaju prvo manjine, a stradaju normalno i ostali. Većina Mađara kao što sam rekao živi u Baranji. Više od 50% ukupne naše populacije je tamo. I ako se govori o manjinama onda se govori obično o Talijanima u Istri, Mađarima u Baranji. Međutim, kakva je zastupljenost naša govori i sam podatak da u baranjskim općinama a ima ih 8 zajedno sa gradom Belim Manastirom imamo 5 zaposlenih koji govore mađarski jezik od čega 3 u Kneževim vinogradima. Mi možemo govoriti o zakonu, možemo govoriti da li imamo pravo ili nemamo pravo ali to je nešto što je više od toga, to je demokratsko dostignuće neke zajednice, neke lokalne samouprave i njenim težnjama da se predstavi kao uređena zajednica, demokratska zajednica. Tim prije što svaka od tih općina ima i održava odnose sa mađarskim općinama, mađarskim gradovima, nogometne klubove sa nogometnim klubovima, vatrogasci sa vatrogascima itd. A što je možda najznačajnije od svega toga, sve one teže nekom gospodarskom napretku i počinju pisati i uključuju se u različite europske fondove gdje su obično partneri iz Mađarske i a ne znaju jezik i ne poznaju jezik. I mislim da je to dovoljna činjenica znači da od 8 jedinica lokalne samouprave u 5 njih u 5 njih imamo ljude koji razumiju mađarski jezik i koji mogu nešto učiniti i prema tom gospodarskom razvitku i prema povezivanju sa tim ostalim jedinicama lokalne samouprave. Što se tiče vijeća i predstavnika tu bih imao isto samo jednu malu primjedbu. Pa mislim da je potrebno da se riješi pitanje financiranja vijeća i predstavnika. Ono je prepušteno na volju lokalnim jedinicama dolazi do apsurdnih situacija. Vijeće mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za svoj rad dobiva negdje oko 90 tisuća kuna od županije i hvala im za to. Međutim, tu živi 50% mađarske populacije, a u isto vrijeme imamo vijeća u nekim sredinama u kojima je daleko manji broj Mađara ili pripadnika naše manjine manjine a dobivaju po 500, 600 tisuća kuna za svoj rad. Isto tako neke županije za svoje predstavnike dodjeljuju 30, 40 tisuća kuna, a neki nemaju ništa. Mislim da se tu, na tom djelu može nešto napraviti. Jesam prekorači? Pa ja moram reći da će još jedna trećina, gospod zastupnici podržati ovo izvješće. Pa smo došli na dvije trećine, 66%, ako bude bio ovdje Don Grubišić ona će biti 100% i treća trećina. Ali što reći, kakvo je stanje? Ja bih rekao ovako da ima u Hrvatskoj manjina i manjina. Kada svake godine u ovoj zemlji ne bi imali neke izbore ili kada ne bi imali neke ponovljene izbore, neke referendume ja mislim da bi stanje bilo i kud i kamo bolje. Kad su se prilike recimo oko Srpske manjine u Vukovaru rapidno počele pogoršavati. Prije svega pred ponovljene izbore koji su se desili prije nekoliko mjeseci, je da je sve bila jedna predizborna predstava sa glumljenjem gnjeva protiv dvojezičnih ploča, ali moj je dojam da su ljudi ipak imali osjećaj da je riječ o politikantstvu, ne o stvarnoj politici i da je sve na neki način pod kontrolom. I konačno, budite uvjereni da sadašnji gradonačelnik gospodin Penava morat će provesti sve ono što predviđa Ustavni zakon. Jednostavno morat će jer Ustavni zakon ne može se za jedne odnositi na jedan način a za neke druge na drugi način. Na strani 5 ovdje se govori da je navedenom analizom utvrđeno "Da pripadnici određene nacionalne manjine čine najmanje trećinu lokalnog stanovništva u 27 jedinica lokalne samouprave." Međutim, ako zbog povijesnih okolnosti, civilizacijskih okolnosti neka sredina želi da se primjenjuje dvojezičnost onda toj sredini to mora se omogućiti. Ja kažem, nešto je prije gospodin Furijo spominjao, još uvijek su svježe rane i ovog poratnog egzodusa, recimo Talijanskog stanovništva iz Istre, Rijeke, Zadra ali ne samo ne samo talijanskog, 186 tisuća ljudi u periodu 47., 54. napušta te prostore i odlazi put Italije, 130 tisuća je optanata, oko 40 tisuća u tom broju je Slavenskog stanovništva, Hrvata, Slovenaca gore sa Bužeštine. A ja naglašavam da još uvijek 5236 ljudi to je onih koji su dobili otpust iz jugoslavenskog državljanstva od kojih je 3 tisuće imalo neku imovinu, kojih je danas u prvoj parenteli negdje oko 1000 i oni imaju prava na povrat imovine. No, to ne ide, ljudi umiru i jasno nestaju. I onda imamo jedan problem, jasno optant nema prava na povrat imovine jer je to riješeno međunarodnim ugovorima. Ali ovih 5236 cirka nekih 500 do 1000 ljudi zasigurno da. Ali vidite oni danas u jednoj jedinstvenoj Europi u Europi bez granica ne mogu doći do onoga što je nekada bilo njihovo, što su generacije i generacije stvarali ali zato lokalni dužnosnici što vrijeđa zdrav razum, za kunu po kvadratu mogu do 5, 6, 10, 15, 20, 25 hektara i sve to mogu onda si preuzeti za ništa, urbanizirati, gore mogu predvidjeti turističke punktove i ono što su dobili za 1000, 2000 ili 10 000 kuna prodaju za toliko po kvadratu. I da li je to doprinos rješavanju manjinske problematike? Ajde, neko će reći da je to cinizam ali to je jedna stvarna istina. Ja ne vidim i zašto je problem poštovati prava drugog recimo na njegov jezik ili na njegovo pismo, zašto bi bio problem što npr. biskup Milovan ili biskup Kutleša koji je iz Bosne i Hercegovine mašu ili maše i na talijanskom, nema nikakvog problema. Dapače, narod ih poštuje, poštuje, prihvaća kao svoje i zbog toga ih još više i cijeni. Ne znam konačno zašto je gospođi Šuici isto bio problem gospođa Bratušek što je pjevala Bandiera Rossu. Ali pustimo sada to, ja znam da nije isto danas govoriti o Istri, da nije isto danas govoriti o Rijeci i Vukovaru, ili nekim drugim krajevima koji su bili ratom zahvaćeni. Ali isto to ću reći, da nakon 2. svjetskog rata nije ništa bolje bilo recimo u Istri no što je prije 15 godina bilo u Vukovaru. Pa opet čovjek je čovjek, nije za zlo kriv onaj stanovnik talijanskog roda, već je velikotalijanska politika u ono vrijeme kao što za fojbe nije bio kriv onaj naš mali čovjek nego jedna revanšistička politika prema onoj prethodnoj politici. Znači, ako želimo nacionalno pitanje pretvarati u političko pitanje onda sreće neće biti i obrnuto. Mislim da je oko Vukovara, ovdje se govori na strani 7 i 8 Vlada apsolutno ispravno postupala. Zanimljivo je izdvajanje ovih dvojezičnih iskaznica, iste se u pravilu ishođuju samo talijanskoj zajednici dok su Srbi u pravilu "pragmatični" neće na dvopismene iskaznice, a zašto jer se naprosto boje usuđujem se reći svojevrsnog revanšizma koji bi to moglo donijeti. Oko Roma se pomjerilo puno na bolje, ali mislim da njima treba i dodatno više pomoći. Replike na izlaganje kolege Šandora Juhasa. Ante Babić izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa gospodine Juhas, rekli ste da prava nacionalnih manjina ne zavise ne zavise od nacionalnih manjina već od većinskog naroda kazavši da će samo jedna trećina kluba prihvatiti ovo izvješće, a istovremeno zapravo zaboravljate da je opseg i razina ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj jesu zapravo na najvišoj razini koja je gotov nepoznata u drugim, a ne samo u europskim zemljama. Ako možda znadete neku zemlju u našem okruženju koja to radi na jedan bolji i drugačiji način, volio bih da nam to kažete ili ona koja nam može služiti za primjer. Jeste li zadovoljni dodjelom sredstava ili ne, rekli ste da niste, ali zaboravljate da iz programa kulturne autonomije kroz bilateralnu suradnju Savjet za nacionalne manjine isplatio 2,3 milijuna kuna, od toga, u našem Ustavu su 22 nacionalne manjine, dobili ste vi 400 tisuća kuna i talijanska nacionalna manjina 1,9 milijuna kuna. Ja ne znam po kojim kriterijima i zašto recimo nisu ostale nacionalne manjine dobile ta sredstva i znaju li te nacionalne manjine uopće da ste vi, recimo, u odnosu na njih 20 dobili ova sredstva. Evo, Odgovor na repliku, Šandor Juhas. Uključite mikrofon kolega. Ja ću početi sa ovim bilateralnim sporazumom. Da, znaju i druge nacionalne manjine i ovo izvješće je javno, a svake godine Savjet za nacionalne manjine donosi program rada koji se temeljni na kriterijima i na metodologiji i javno se objavljuje na internetu i na službenom listu zbog čega, za koje namjene se ta sredstva dodjeljuju i mislim da tu ne bi trebalo biti problema, to je znači iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine. Postoje bilateralni sporazumi sa nekim državama, sa nekim državama ne postoje, sa Republikom Mađarskom i, kako ja znam, sa Italijom postoje potpisani bilateralni sporazumi i to je po mom mišljenju u redu i u redu je … članova Savjeta i to je do sad funkcioniralo tako i ja se nadam da će za ostvarivanje programa, znači to su programi, Savjet financiran programe i znači, osim tih programa će se dodjeljivati i dalje ta sredstva isto kao što se dodjeljuje i sa znači zajednicama, Mađarskoj zajednici. Ja se s vama apsolutno slažem da je zakonska regulativa Hrvatske daleko odmakla u odnosu na možda druge zemlje, druge susjedne zemlje, ali mislim da ni ovdje ne bi trebalo baš puno diskutirati oko toga. Rekao sam da je pravo ili da su prava manjina u toj mjeri ili da se u toj mjeri mogu ostvarivati koliko im daje većinski narod. To nije sukus nekakvih želja, nego sukus mogućnosti i onoga što ti da većina. Prema tome, ako mi imamo veća prava i ako mi uživamo u većim pravima ovdje nego u susjednim zemljama, onda je to najvjerojatnije zbog toga što je RH i demokratičnija i bolje uređena, itd.

kad je spomenuo HRT i nešto o tome je govorio ministar u uvodnom izlaganju kad je spomenuo programski ugovor. Spomenuli ste i fond za … medija. I onda ste na kraju rekli da manjine imaju onoliko prava koliko im to da većinski narod. Pa ja bih dodao tome i koliko se same izbore jer vrlo brzo ćemo imati Izvješće o radu HRT-a, imat ćemo imat ćemo izvještaj Programskog vijeća, imat ćemo izvještaj o provedbi ugovora sa Vladom RH i duboko me zanima kako ćete reagirati na to izvješće HRT-a kad Savjet kad Savjet za nacionalne manjine, gospodin … čak je jedanput rekao da će pozvati pripadnike nacionalnih manjina da ne plaćaju pretplatu, zbog nepoštivanja prava nacionalnih manjina da budu ravnopravno zastupljene na HRT-u ili sukladno ugovoru, što navodi čitajući čitajući gospodin ministar, baš me zanima dal' ćete onda kad ćemo napravljati o Vijeću za elektroničke medije, kad ćemo ovdje raspravljati o HRT-u, da li ćete onda biti toliko kritični i reći i ne glasati za to izvješće. Zbog toga što je evidentno da se ne poštuje u programskom smislu ono što bi HRT trebala. Mislim da bi to trebali. Mislim da bi to trebali. U toj varijanti i onda će stvarno manjine imati onoliko prava, kao što vi kažete, koliko većinski hrvatski narod u ovom smislu daje, putem svojih političkih, putem svog političkog aparata, ali isto tako koliko se predstavnici manjina za to izbore. Ukoliko sada govorimo o tome, da to nije dobro, a prihvaćamo sve što dolazi iz HRT-a ovdje, onda imamo dvostruke kriterije i dvostruke standarde. Odgovor na repliku, Šandor Juhas. za ostvarivanje naših prava u elektronskim medijima. I mogu da kažem da smo tamo isto izrazili ovako dosta svoje nezadovoljstvo, kako znam, gospodin … je bio i neki dan na televiziji, razgovarao je tamo sa … televizije i mislim da će tu biti nekih nekih napredaka. Kad sam govorio o fondu za … medija, čovjek kad pogleda ovako malo tko je dobio, što je dobio za kakve emisije, itd., onda malo se začudi. Ja kako znam, tako su mi stariji kolege objasnili, da je taj fond ustvari izmišljen zbog toga da bi nacionalne manjine na određeni način došle do sredstava i da se onda počnu financirati ti programi. To ste sada izgleda pretvorili u nešto drugo, ali ja ne bih o tome jer nisam ja dosta dugo tu da bih mogao raspolagati sa sa relevantnim činjenicama. Međutim, mene smeta recimo da, kao što sam rekao, da jedna manjinska radio stanica dobije toliko sredstava, pazite, manjinska radio stanica, znači sav svoj program, cjelodnevni program koliko ima, provodi na jeziku te nacionalne manjine. Znači, nema emisije, da će sada biti, ne znam ja da će sada biti 5 minuta, 10 minuta, sat, pola sata ili ne znam nego sav svoj program emitira na jeziku nacionalne manjine dobije toliko novaca koliko dobije i jedna radiostanica koja emitira emisiju na jeziku nacionalne manjine u trajanju od 15 minuta ili u trajanju od 20 minuta, a na području te lokalne zajednice ima nekoliko pripadnika te nacionalne manjine. Znači tu treba izvršiti nekakve promjene i tu mi predlažemo da se posluša i glas nacionalne manjine i tu se apsolutno slažem sa vama da koliko ćemo se uspjeti izboriti, koliko ćemo se izboriti, koliko ćete nam vi dati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na izlaganje Damira Kajina replika Furio Radin. Izvolite. Kada se počne licitirat sa brojkama egzodusa mada je kontekst o kojem je govorio Damir Kajin je taj kako bi govorio i ja, ali kada se govori o brojkama uvijek se griješi. Spomenuti egzodus od 180 tisuća Talijana se kosi sa onim što je rekao Josip Broz Tito o tom problemu, a to je onaj koji ih je bio istjerao 350 tisuća. E sada, ako ja moram ako se ja moram odlučiti da li vjerujem Damiru Kajinu ili Josipu Brozu Titu ja se nalazim u velikom problemu pa zato sjednem. Hvala. **Zgrebec, Dragica

Pa problem egzodusa je puno kompleksniji. Nije samo taj post revolucionarni primitivizam razlog zašto je jedna komponenta Istre Istru napustila, mislim dominantno na ovo slavensko stanovništvo, bilo je onih koji nisu prihvaćali režim, bile su ove fojbe koje su se isto tako dešavale nakon toga, bila je tu i talijanska propaganda koja je govorila svi idemo pa se svi vraćamo, bilo je tu i politika crkve. Jer vi morate znati da '47.godine svo talijansko svećenstvo na čelu sa biskupom Radosijem kao i drugim biskupima u Rijeci odnosno dolje Zadru napuštaju te prostore, to je tad kada nismo imali televizije, radija itd. bila je isto jedna snažna poruka. A kada ja govorim o 186 tisuća ljudi koji su u dva egzodusa u onome prvome '47., drugome '54.napustili Istru govorim i pozivam se na brojke koje je iznosio u ono vrijeme vodeći hrvatski demograf ili jugoslavenski svejedno gospodin Žerjavić, a te brojke su se bazirale na podacima MUP ili ondašnjeg SUP-a ne znam kako se zvalo. I on govori da je 90 i nešto tisuća sa djecom negdje oko 130 i nešto tisuća, da je negdje oko 40 tisuća ljudi pobjeglo koje nije u tim evidencijama i onda nabraja i druge brojke i onu koju znam na pamet 5236 ljudi koji su dobili otpust iz jugoslavenske imovine čija je jugoslavenske imovine čija je sudbina bila nacionalizacija i koji danas imaju pravo na povrat iste. Prema tome, da li ćemo vjerovati da li ćemo vjerovati Žerjaviću ili službenim podacima MUP-a to je sad neko drugo pitanje, ali tu povijesnu nepravdu prema tom stanovništvu Istre i prema Istri kao takvoj treba ispraviti. Poštovani gospodine Kajin vi ste u svom izlaganju rekli da je glumljenje gnjeva lokalnog stanovništva oko postavljanja dvojezičnih ploča ploča u Vukovaru i onda ste rekli da se zakon mora poštivati glede 1/3 stanovništva odnosno uporabe njihova jezika i pisma i odmah ste to usporedili sa Istrom i sa dvojezičnošću u Istri znajući isto tako da u Istri nemate 1/3 stanovništva ali imate uporabu jezika i pisma. I nema, ako su se o tome dogovorili lokalno stanovništvo, jedinice lokalne samouprave zašto ne. Problem koji je vezan u Vukovaru vi kao namjerno zaboravljate ili ne znate da i zbog toga reagirao Ustavni sud i donio je svoju odluku od od 12.kolovoza ove godine u kojoj kaže izrijekom "da se propiše ili za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja grada Vukovara individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svog jezika i pisma". Isto tako da je Vlada RH dužna u roku od jedne godine od dana objave ove odluke uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina što ona naravno ne čini već uporno i dalje postavlja dvojezične ploče. A sjećate se recimo da smo mi po tom pitanju stalno govorili o poštivanju članka 8. ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina zbog poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda razvijaju i razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima i da je to da je to problem. Vlada se oglušuje na to niti o tome ne razgovara već i dalje uporno na jedan nasilan način postavlja dvojezične ploče u Vukovaru što nije dobro i izaziva. **Zgrebec, Dragica Apsolutno odluku Ustavnog suda kao "jedinog" tumačenja onog jedinog pod navodnicima Ustava RH jasno da valja poštovati. Međutim ja osobno smatram da je Vlada glede ovoga ispravno postupala citiram ona je "oštro osudila incidente koji su se tijekom 2013.godine dešavala oko postavljanja dvojezičnih natpisa u gradu Vukovaru. Kao pravna država RH je dužna osigurati puna ostvarenja prava pripadnika nacionalnih manjina odnosno dosljednu primjenu Ustavnog zakona", ja se u cijelosti slažem sa time. Želim i to reći da prilike u Istri '45. bile su iste, a možda i gore nego u Vukovaru '95. godine. I ja se samo jednoj stvari nadam, da više niti jedna politika nakon evo ovoga šta se dešavalo 2013., četrnaeste neće manjinsku problematiku koristiti u političke svrhe. A u onome što se dešavalo u Vukovaru ja prije svega prepoznajem jednu politiku koja je prethodila onim prijevremenim izborima koji su održani pred nekoliko mjeseci. Žalosno ali to je bilo po mom sudu tako. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Mile Horvat. Uvažene kolegice i kolege, izvještaj o provođenju Ustavnog zakona vezan i za utrošak sredstava mi pripadnici nacionalnih manjina stalno forsiramo, dakle komentiramo određenu našu poziciju, a izvještaji se svake godine pišu kako se pišu i sve mi se više čini da to prepisivanje liči na onu tzv. resorsku prepisivačku školu. Kad uporedimo izvještaj za prošlu godinu, pretprošlu godinu ne vidimo nekakve suštinske razlike osim ponešto statističkih podataka i onda se na kraju konstatira kolika je količina ostvarenih manjinskih prava vezana za ekvivalent koji se zove proračunski novac i time se zadovoljavamo. Neki kažu puno ste dobili novaca, neki kažu malo smo dobili itd., a nitko ovdje ne govori o nekakvim temeljnim stvarima, a to je društvena klima i raspoloženje za stvarno istinsko provođenje i omogućavanje provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. No, i dnevni i mjesečni i godišnji događaji potvrđuju da je to tako, odnosno demantiraju sve one koji kažu da je količina manjinskih prava visoko postavljena, da su to standardi koje nitko u gotovo u Europi nema. To baš i nije tako i to pripadnici manjina koji smo bi trebali biti prvi konzumenti toga baš i ne osjećamo. Dakle, vidimo da ovo izvješće ima stanje na neki način cementirano i što se tiče zapošljavanja i što se tiče problema obrazovanja i problema informiranja, uvijek su iste teme. Svako malo, svakih pola godine mi upozoravamo na ponašanje HRT-a i onda kažemo kakvi su problemi kod HRT-a. Nije u pitanju samo količina novca koja se izdvaja za informiranje, nego je u pitanju suština. Da li javni servis poštuje ugovore, ugovorne obaveze i obaveze koje je dao Vladi Republike Hrvatske da će formirati manjinske redakcije, da će napraviti kvalitetne emisije koje se neće baviti samo folklorom nacionalnih manjina koji će na neki način artikulirati probleme manjinske zajednice i reći većinskom narodu to su problemi manjinske zajednice. Naravno da postoji Fond za razvoj pluralizma medija, naravno da znamo kako se manipulira sa sredstvima tu. Imamo mi i podatak to smo rekli kod rasprave o HRT-u, imamo tačno podatak koliko radio stanica u svojim programima obrađuje teme manjinskih, odnosno manjinske teme, a koliko sredstava za to povlače. Dakle, govorim o manipulaciji određenih medija sa tim sredstvima na račun tematike manjinske problematike. Ali to sad nije direktna tema. To je samo jedan dio sadržaja ovog izvještaja. Dakle i o tome smo govorili. Govorili smo često i o zapošljavanju kao krucijalnom pitanju ne samo manjinskog, naravno i većinskog naroda. Ali kad govorimo o zapošljavanju manjina postoje određene ekstra obaveze koje je netko preuzeo, postoje akcijski planovi koje smo preuzeli i postoji činjenica da ako u nekakvoj državnoj upravi bez obzira što je zabrana zapošljavanja, ako netko u nekoj državnoj upravi ode u redovnu mirovinu logično je očekivati, a pripadnik je manjinske zajednice. Konkretno, ako kolega ima u gruntovnici pripadnika mađarske zajednice tamo da radi zbog toga da komunicira lakše sa pripadnicima mađarskog naroda zašto na njegovo mjesto ne dođe isti takav pripadnik manjinske zajednice. Koga to ugrožava? Zar to jedno radno mjesto dovodi u pitanje Strategiju zapošljavanja države? Ne, nego se radi o dobroj volji da se to uradi. Mi na tim stvarima inzistiramo. Kad se govori o, da se ne priča o pravosuđu, da se ne priča o Državnom odvjetništvu hajmo nabrojati na prste koliko je pripadnika nacionalnih manjina u Državnom odvjetništvu zaposleno u zadnjih 10 godina. U pravosuđu koliko je sudaca zaposleno? Zar mi nemamo pravo na participaciju u tako ozbiljnim poslovima? Zar mi nismo dio ovog sistema? Pa mi bi htjeli da budemo kičma ovog sistema, pozitivna zdrava kičma kroz intelektualne stvari, a ne kroz afere i kroz mržnje i kroz nekakve senzacionalističke stvari koje nam se stalno inputiraju. Kad se govori o obrazovanju vidi se da su veliki podaci ovdje statistički vrlo dobro urađeno, odnosno obrađeno i rečeno koliko pripadnika nacionalnih manjina pohađa vrtiće, koliko srednje, koliko osnovne škole po A, B, C modelu. To je sve egzaktna star. Međutim, ono što mi uporno govorimo kao pripadnici Srpske zajednice država jeste stvorila pravni okvir za obrazovanje po jednom, drugom i trećem modelu, izdvojila je korektna sredstva. Međutim, kad dođete do nižeg nivoa da se to implementira u životu, kad dođete do osnivača koji se zove županija, županija kaže ne, mi nećemo registrirati. Uporno je 20 godina škole koje imaju zakonsko pravo da se registriraju kao manjinske škole. Radi se o osnovnim školama na istoku i to blokira Vukovarsko-srijemska županija. Dakle, većina vijećnika uvijek glasaju protiv toga. Dakle, tu moramo sistemski naći drugo rješenje, osnivač mora biti netko drugi, ne može biti županija. Dakle, mora biti neko ko će to kontrolirati na drugačiji način. Govorim o programima, udžbenicima smo izostavili ne samo niz značajnih pripadnika Srpske zajednice koji su činili milje ove kulture, koji su gradili hrvatsku kulturu i drugih i mađarskih i slovačkih itd. Nema ih. Ali zato kad se govori o programima imamo jedan interesantan naputak, jedno uputstvo od ministra gospodina Matića koji kaže da je obavezno učenicima svih 8. razreda 2 dana pohađati Vukovar kako bi se doživjela svježa povijest i trajno pamtila. Ja se slažem da treba odati pijetet žrtvama Vukovara, pa nitko nije zaboga protiv toga, ali zar gospodin Matić misli da će s ovim proizvesti pravi efekat? Rezolutno narediti moraš biti 2 dana tamo. Pa jel' to Kumrovac 1 i 2? Umjesto da se objasnilo roditeljima i da se reklo izvolite dajte djecu, ja vjerujem da bi efekat puno bio veći. Ovako imate otpor na istoku, ljudi kažu neće nama nitko narediti da dva dana djecu šaljemo tamo. Pa jel' to odgojna mjera? Jel' to govorimo o obrazovanju, o zaštiti, o obrazovanju nacionalnih manjina? Ponavljam, uz dužno poštovanje pijeteta žrtve, nitko nije protiv toga ali način kako je to naređeno vrlo nas podsjeća na nekakva prošla vremena. Kad govorimo o temi koja se zove ravnopravna upotreba jezika i pisma nemam namjeru otvarati temu ćirilice, apsolvirana je dosta dugo na razne načine ali moram konstatirati da još uvijek u svim lokalnim jedinicama poslije popisa stanovništva nisu korigirani statuti, nisu usklađeni sa zakonom, sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih I uprava nije provela nadzor, prolongirala je svoj obavezni nadzor na 6 mjeseci dok se ne upoznaju načelnici sa materijom. Dakle, načelnicima treba 6 mjeseci poslije izbora da se upoznaju sa svojim zakonskim obavezama. I danas imamo situaciju da to nije usklađeno, a govorimo o poštivanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Mogao bih govoriti i kolegi Babiću reći pa mislim ako Ustavni sud derogira odredbe jednog dijela Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina u svojoj odluci koju ste citirali, a ja je ne želim komentirati jer otvaram druge teme, onda nemam tu što govoriti više. Kad govorimo o participaciji odnosno vijećima nacionalnih manjina tu postoje raznorazna iskustva. Potpuno se slažem sa kolegom koji je rekao da je osnovna stvar neujednačeno financiranje Vijeća za nacionalne manjine. Naše iskustvo govori da ta vijeća su postala čisto formalna vijeća, da nemaju svoju osnovnu funkciju da budu nekakav korektiv vlasti lokalnoj samoupravi kad se radi o pitanjima vezanim za problematiku manjinskih zajednica. U praksi bi to značilo da ako Županijska skupština ima na dnevnom redu temu vezano za probleme manjinske zajednice mora dobiti prethodno mišljenje i suglasnost Županijskog vijeća nacionalnih manjina. Tko to radi danas, nakon 10 godina primjene ovog zakona? Cijelu stvar svedemo na formu. Dat ćemo im toliko novaca, oni nek si isfinanciraju nekakva svoja kulturna dešavanja, pomalo neka plešu, nek se časte itd. i mi smo demokratski ispunili svoju obavezu, dali smo novce vijećima nacionalnih manjina. Nije to zakonodavac htio kad je formirao, kad je zakonom regulirao osnivanje Vijeća nacionalnih manjina. Dakle, ni sistem nema volje da to stavi u funkciju kako treba, a bogami ni pripadnici nacionalnih manjina nemaju osnovnih znanja niti volje da institute Vijeća nacionalnih manjina koriste na način kao što je to zamišljeno. Imamo stanje danas kakvo imamo. Na kraju, vidimo da moglo bi se ući još u niz tema, a nema vremena, vidimo da cijela ta priča, jer je u naslovu su i financijska sredstva, cijela ta naša manjinska priča otprilike koliko sam ja tu zapisao košta nekih 138 milijuna kuna po raznim izdvajanjima koliko je za vjerske zajednice i formiranje dato itd. Dakle, Proračun RH manjine koštaju de facto zajedno sa jednim dijelom obnove koštaju nekih 138 milijuna kuna. Koji je to postotak od proračuna RH? Jednako kao što možemo reći koji je postotak učešća učešća obrazovnih emisija sa manjinskom tematikom u programu javnog servisa. Pa ćete doći do katastrofalnih podataka. O stambenom zbrinjavanju neću govoriti, o tome se puno govori. Ja ću reći činjenicu da često neki drugi faktori limitiraju stambeno zbrinjavanje. Imamo ponašanje institucije koja se zove HEP koja povratniku koji se vraća nakon 10 godina isključi sat, skine sat i kaže možeš se ponovno uključiti ako platiš 11 000 kuna. Treba tom jadniku reći nemoj se više ni vratiti jer ti je HEP uzeo struju. A mi ovdje pričamo o sistemskim projektima koji državu koštaju toliko i toliko. A padamo na običnim, banalnim stvarima koje se dešavaju u lokalu na dnu nekakve zapovjedne piramide. I sad ću nekoliko minuta iskoristiti samo za jednu činjenicu, da vas upoznam, osjećam potrebu da vas to upoznam. Dakle, govorimo o nekakvim standardima, govorimo o zaštiti manjina, manjine su naše bogatstvo. I onda vam se pojavi u gradu Belom Manastiru jedan letak koji kruži unazad 2 mjeseca, 2014. godine. Uputstvo kako Hrvati treba da žive sa Srbima. Nevjerojatna stvar! Ja nisam mogao vjerovati ali se daje uputstva recimo, dakle leci su išli u sandučiće. Prodajete li stan, kuću ili zemlju ne prodajte Srbima makar nudili više cijene. Ako je čak eventualni Srbin kupac i pošten čovjek ne prodajte njemu, nemoguće je predvidjeti poštenje njegova potomstva. Kada u svom poduzeću trebate uposliti neke radnike ne zapošljavajte Srbe jer time omogućavate njihovo privredno jačanje. Izbjegavajte trgovine, uslužne i proizvodne radionice čiji su vlasnici Srbi. Ne družite sa Srbima, ne prijateljujte s njima jer tako izbjegavate njihovo ulaženje u hrvatsko narodno tkivo. Inače lament je na tome kako je doveden biološki opstanak Hrvata u Baranji I kao poučak tome kako se izvući iz toga jeste ovo pismo koje kruži po Belom Manastiru. Kaže ne napuštajmo naša sela, naselja i zemlju jer ako treba netko otići neka to odu oni, treba im stvoriti takve životne uvjete da požele otići. I sada na kraju između ostaloga, se kaže najbolje bi bilo da za njih i za sve nad da oni odu odakle su došli njihovi preci a to je u Srbiju. Ja bih ovdje mogao imati jedan ciničan komentar pa reći kad bi svi oni koji su došli u Baranju 64. pa nadalje otišli onda moj kolega Juhas Šandor i ja ne bi bili manjina u Baranji. Ali nije moj nivo razgovara i razmišljanja takav. I na kraju u potpisu su nekakvi prognani Hrvati i ovaj tekst pročitaj, zapamti i zaboravi od koga si dobio, još samo ono sažvači i progutaj kao nekad u partizanskom vremenu. Dakle, toliko o jednoj društvenoj klimi, o tome kakav bi trebao imati tretman pripadnici nacionalnih manjina. Kolegica mi je rekla, kaže ja uvažavam izuzetno, kaže bilo bi najbolje da svi budemo građani Hrvatske. Naravno ja tako mislim i nema potrebe da ističem svoj manjinski identitet, ali me svako malo ovakve stvari vrate na početak priče, otrijezne me i kažu ne, ne. Još uvijek nije vrijeme za te stvari.

I tad ste rekli da se Hrvatska radiotelevizija uglavnom bavi manjinskim folklorom. S vama se slažem, ne bavi se suštinskim problemima, manjinskim folklorom. Međutim, gospodine Horvat u mnogim segmentima se Hrvatska radiotelevizija bavi, a i drugi mediji folklorom umjesto da se bave problemima koji muče većinu građana Republike Hrvatske. Hrvatska radiotelevizija, pitali ste se vi a i neki drugi zastupnici, da li ona ispunjava obveze iz ugovora koje je potpisala sa Vladom Republike Hrvatske. Ne ispunjava, zbog toga smo nekolicina saborskih zastupnika tražili i smjenu glavnog ravnatelja, ne znam kako ste vi tada glasali za to. Hrvatska radiotelevizija ne samo da ne ispunjava ugovorne obveze nego Hrvatska radiotelevizija ne ispunjava osnovne funkcije javne televizije koje je odavno postavio BBC, što je javna televizija. Pa je to treća, četvrta ili deseta komercijalna televizija u Hrvatskoj. Hrvatska radiotelevizija sudeći po svemu i po programu, a naročito u odnosu na informativni program kreće se po onoj Lenjinovoj "Korak naprijed, dva koraka nazad." **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi kolega. Ja u mnogome dijelim ocjenu rada ovog javnog servisa sa vama. Na kraju mi smo to i vrlo kritički rekli kad smo govorili o analizi rada, dakle u redovitim izvještajima i nismo ih prihvaćali. Upravo iz tog razloga što smo ukazivali na ovaj odnos prema temama vezanim za pripadnike nacionalnih manjina, posebno na način financiranja određenih emisija gdje smo ukazivali čak i na faktor manipulacije. Ovo što sam govorio, dakle određeni mediji uzimaju državni novac kako bi fiktivno prikazali, odnosno kako bi prikazali, i fiktivno imali određene manjinske emisije. I to je opasna stvar, inače mi nikad nismo ozbiljno o tome razgovarali, nismo ušli ispod kože tog cijelog problema. Bojim se da bi tu se prilično toga i otkrilo. I moja je konstatacija, taj javni servis je očito samo najažurniji u trenutku kad treba ovrhom blokirati račune ljudi za neplaćene dvije one Dakle, i to je nešto što, ja sam to njima rekao, oni se čude kao pa to je zakonska obaveza. Slažem se, ali danas u situaciju kad penzioneri imaju 1500 kuna penzije i blokirati mu karticu da ne može da živi zato što nije platio dvije rate po 80 kuna je za mene nedopustiva stvar, nedopustivo ponašanje javnog servisa koje nije privatni servis, koje je javni i mi određujemo njegova pravila igre. Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Horvat, prije godinu dana smo imali ovdje i stanku u Saboru jer je jednom zastupniku zamislite došla jedna anonimna dopisnica sa vrlo ružnim sadržajem. Takvih dopisnica, takvih sadržaja imate jako puno na društvenim mrežama, pa i ovaj vaš pamflet na kraju, to nije razina ovoga visokog doma i to je mogao napisati bilo tko. Možda nam vi možete na kraju reći tko stoji u potpisu imenom i prezimenom. imenom i prezimenom. Vi ste nešto rekli da su to možda izbjegli odnosno prognani Hrvati. Ali ja ću se vratiti na vašu raspravu, ono o čemu ste vi zapravo govorili i rekli da vi, da razina i opseg prava nacionalnih manjina ne osjećate u Republici Hrvatskoj. I moram vam reći da mi je žao, žao mi je zbog toga. Neću puno elaborirati o udžbenicima, o obrazovanju, programima A, B i C, neću govoriti čak ni o tome iako bi trebalo. Kada vi govorite o zastupljenosti nacionalnih manjina u zastupničkim i predstavničkim tijelima, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, odvjetništvu, istovremeno zaboravljate recimo i teško je pronaći te podatke, da ne znamo o zastupljenosti nacionalnih manjina ni u ovom visokom domu, da ne znamo niti u Vladi Republike Hrvatske, da ne znamo u agencijama, da ne znamo u fondovima. I taj broj bi sigurno, sigurno bio drugačiji, bio bi puno veći. Spomenuli ste radi vjerodostojnosti i to cijenim da su nacionalne manjine kroz ta sredstva dobili 138 milijuna kuna od Republike Hrvatske i rekli ste da je jedan dio sredstava smanjen, naravno smanjen je zbog gospodarskih teških prilika milijuna kuna, da je dobila zajednica općina Vukovar 1, 5 milijuna kuna, da je potrošeno za školstvo 32 milijuna kuna, za kulturnu autonomiju 36 milijuna kuna, a za usporedbu reći ću vam da hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja imaju samo 3 milijuna kuna. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se. Uvaženi kolega, ja kad sam govorio, čitao ovaj pamflet, kako ste vi rekli, za mene je on u suštini pamflet. Meni je žao što sam morao današnju temu završiti sa ovim pamfletom, ali taj pamflet je uznemirio ljude. Vi ne živite u takvom ambijentu i ne možete, nemate percepciju srazmjera ovakve igre sa ljudima. Zato sam pročitao, da upozorim da se sa ovakvim stvarima nitko nema pravo igrati u RH. Bez obzira o kome se radi i na čiju je adresu ovo išlo. Slučajno je išlo na adresu srpske zajednice, srpske nacionalne manjine. I to je jedan vrlo ružan osjećaj kada vi znate da u jednoj sredini se o vama ovakvo ovakvo piše i ovako govori. Vezano za sredstva, naravno, cijeli ovaj izvještaj je vezan za sredstva, a ja mislim da ovakva vrsta izvještaja treba odvojiti kategoriju provođenja jednog ustavnog zakona od kategorije novca jer ako budemo vezali ovo za novac, izgubit će se smisao ovog prvoga, dakle provođenja Ustavnog zakona i instituta koje ono treba da provede. Naravno da u tim, mogli bi izanalizirati kuda su svi ti troškovi otišli, negdje je bilo i manjak sredstava, negdje je možda dato više nego što je bilo potrebno, ali o tome netko vodi računa. Vi ste govorili o vječnoj temi koliko je dobilo Srpsko narodno vijeće, ja ovdje moram reći, Srpsko narodno vijeće je krovna organizacija Vijeća srpskih manjina u RH. To je krovna organizacija. Dakle, to nije… Sve radi, sve gori. Dakle, to nije nikakva privatna organizacija i ako … preko 100 ogranaka, onda valjda ima i troškova za za svoj rad. I netko je, tko je odobravao ta sredstva, debelo ušao u kriterije na osnovu kojih se ta sredstva dodjeljuju. Kako SNV-u, tako …, tako udrugama drugih nacionalnih manjina u okviru tih 38 milijuna kuna koliko savjet odobrava. Savjet je prošao niz revizija i nije uočena ni jedna nepravilnost … **Zgrebec, Hvala lijepa. Kolega Horvat, ja razumijem ono što ste vi rekli i ne mislim da su to pojedinačni slučajevi. Mi godinama smo imali takve iste slučajeve, a i imamo i danas, nije rijetkost da nam netko kaže, idite od kuda ste došli, a kad je kriza i kad je torta sve manja, toga će biti sve i više. To je uvijek povezano sa nekim ekonomskim stvarima koje se žele postići. I da se mi razumijemo, u tome, kad je kriza, svi narodi svijeta su isti, to uopće nije odlika Hrvatske, to su svi narodi. Kada slabijem kažeš, čuj ti, ako govoriš talijanski, to se nama događalo, idi od kuda si došao. Onda mi idemo doma jer smo došli od doma jer tamo smo oduvijek. A to redovito vam kažu ljudi koji su došli gotovo prije 5 minuta, to nama ne kažu Istrijani koji znaju, koji su s nama, to su naše obitelji, koji su s nama toliko godina. To nam kažu ljudi koji su došli 5 minuta i kažu nam da mi, a ne oni, idemo od kuda su došli. To su i ljudi koji su protiv dvojezičnosti, to su ljudi koji ne vide dobro da ima dvojezičnost na ipsilonu, to su ljudi koji ne vide dobro da ima talijanskih škola ili da ima emisija na talijanskom. To je tako. Nemojmo tu stvar potisnuti jer ta stvar, budući ta nesretna kriza se nastavlja, nastavljat će se i povećati i dalje. Nemojmo tu stvar potisnuti, to je tako. Hvala. postignuta dobra, da je postignuta velika razina zaštite nacionalnih manjina, velika razina prava nacionalnih manjina i ako nešto nije u redu, treba popravljati kontinuirano ubuduće ubuduće i tu se ne bi trebalo voditi uopće nikakve rasprave jer mislim da više nikakvih pitanja u smislu nekih problema pravih u Hrvatskoj ne postoji. Mi jesmo, Mile, u Hrvatskoj dali, odnosno … najveću razinu zaštite nacionalnih manjina u Europi. Ja se o Aziji neću izjašnjavati ili o Kini ili o Južnoj Koreji ili o Sjevernoj, ali u Europi najviše, u Hrvatskoj zaštićene nacionalne manjine. I što fali, treba dati i popraviti. Urediti stvar. Ali ono, reagiram, recimo na to vaše pismo. Ja ću vam reći pozitivan primjer. U Šolti, kod mene, došao Srbin iz Beograda sada ovo ljeto i radi kuću, radi kuću, …, prema tome, čovjek je tu zadovoljan. Imamo i pozitivnih primjera. Ako ne vjerujete, dovedite televiziju, dođite kod mene pa ćete vidjeti. Ja eto, želim govoriti na taj način, ali ono zbog čega sam se javio na repliku, vi kažete, ajmo prebrojiti koliko je u državnom odvjetništvu predstavnika nacionalnih manjina. Ja vam kažem da u državnim institucijama RH, Vlada, Sabor, ministarstva, ima toliko nacionalnih manjina da se neke institucije ne bi postidite da budu na terazijama. bih više volio da Hrvatsku u Ministarstvu vanjskih poslova vodi jedan Srbin, a da vodi hrvatsku politiku, ne … što ga vodi Vesna Pusić jer bi se to ministarstvo moglo, dakle nazvati Ministarstvo … poslova, … po sadržaju kojega vodi. Odgovor na repliku, Mile Horvat. manjina u RH jesu nominalno, dakle, legislativno postavljene na vrlo visok standard, vrlo visok nivo i ja to nisam porekao. I mi čak kad god smo u kontaktima sa pripadnicima nacionalnih manjina izvan manjina izvan RH kada odlazimo u Srbiju kada razgovaramo sa Vijećem vojvođanskih hrvata uvijek kažemo Hrvatska ima visoke standarde ali samo na papiru jer ja ne mogu vama reći da je visoki standard to ako županija opstruira provođenje zakona, onda to nije visoki standard jer na papiru je to tako. Na kraju zbog tih visokih standarda smo i dobili određene preferencije kada smo ulazili u EU pa smo rekli evo manjine jesu legislativno pokrivene. A kada vi dođete u jednu općinu kada dođete u općinski sud kada dođete na lokalni nivo onda vidite koliko to nije tako i koliko još treba društvene higijene se desiti da se prihvati činjenica da postoje neke manjine i da imaju čak poneka ekskluzivnija prava pa zato jesu manjine, da nisu manjine ne bi im trebala ekskluzivnija prava u odnosu na većinski narod. Pa ništa to opasno nije, to je samo stvar senzibiliteta društva da li će to prepoznati i podići na određeni nivo ili neće. Ovo što ste vi rekli primjer iz Beograda dolazi tako, ja bih volio da je svuda tako, ja to podržavam. Volio bih kada bi ta komunikacija među ljudima konačno nakon 20 godina bila takva kao što ste vi sada rekli. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Horvat, rat je kada gledamo da kažem nekakav univerzum i to trajao relativno kratko otprilike pet godina. no posljedice i rane zarastaju jako dugo i ovo što ste vi rekli događa se taj dopis nekakav letak, on nije potpisan. on nije potpisan. Da bi te rane zacijelile da bismo imali nekakav odnos o kojemu vi govorite i kojega priželjkujete, zaista treba proći relativno dugi, dugi ili već broj godina. Ali ono što ste govorili o javnoj televiziji vjerujte mi da ni većinski narod hrvatski narod nije zadovoljan javnim servisom, javnom televizijom. Folklora imate i s jedne i s druge strane, a pravih tema i pravog programa Nije mi jasno što vi želite sa školama koje posjećuju Vukovar, kažete da je odredba da budu dva dana u Vukovaru. Jel želite da budu tri dana ili više dana, ja ne znam koliko želite ili da budu jedan dan, ne znam nisam shvatio dovoljno dobru. Ali to da je odredba da hrvatski školarci posjećuju hrvatska svetišta, stratišta i ratišta to je dobra odredba po meni. Ne znam zašto vi imate nešto protiv toga. U programu kojeg imaju naši osnovci piše iz povijesti piše da je Domovinski rat buknuo ili nastao zbog toga zbog povećanog otpuštanja Srba s posla i pojave radikalnih četničkih skupina u Srbiji. Protiv toga ne vidim da je itko ustao iako takva definicija nastanka rata u Hrvatskoj je katastrofalna, a to piše hrvatska izdavačka kuća Profil i gospođa Snježana Koren je u potpisu toga. Tu se niste bunili protiv toga i protiv takve definicije. A kada govorimo o biološkom opstanku Hrvata u Baranji, vjerujte mi da je cijela Slavonija biološki ugrožena skupa sa svim svojim manjinama i većinskim i manjinskim narodima. Kolega Grubišiću ja kada smo govorili o televiziji javnom servisu dakle ja bih volio kada bi u tom javnom servisu bio pokazan jedan jak gospodarstvenik, jak privrednik, a pripadnik nacionalne manjine. Dakle u tom smislu sam govorio. Ne treba nama više toliko folklora, konzumirali smo već dosta te kulturne dimenzije, ajmo sada vidjeti da li u zajednici, a tvrdim da u zajednici ima vrlo jakih privrednika, jakih naučnika, kulturnih radnika, književnika itd. u tom pravcu sam govorio da javni servis onda ima samo jednu pro forme manjinsku emisiju, a daleko je to od suštine koja zadovoljava manjine. Nemamo mi ništa protiv toga da se posjećuje Vukovar. Ja sam bio protiv načina, rekao sam i sada mislim da rezolutna naredba ministra koji naređuje što će raditi sektor prosvjete nije dobra stvar. Ministar obrane rezolutno naređuje da se ide tamo. Pa zašto onda postoji Ministarstvo obrazovanje koje treba o tome odlučivati u sklopu nekakvog programa, edukacije ili čega li već. I to ne može biti po meni forma rezolutne naredbe. Šta ako ne ode? Hoće platiti kaznu? Ako roditelj kaže neću pustiti moje dijete, hoće li platiti kaznu, dijete će dobiti isključenje iz škole ili šta? Ne ja ovdje imam, ja ću pročitati to, dat ću vam pa pročitajte, forma je za mene neprihvatljiva. Ja nisam govorio o suštini o posjeti Memorijalnom centru ne, ja sam govorio o formi i ta forma stvara određeni animozitet kod ljudi i ljudi reagiraju onako kako inače ne bi reagirali. Oni koji bi htjeli pustiti sada kaže pa ne možeš ti nama narediti dva dana tamo da idemo. Ja upozoravam na ovakav jedan pristup tome problemu, ništa više, samo to. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat također sam se javila oko ovih vaših razmišljanja oko odlaska djece u Vukovar. Ja mislim da je to dobro. Bila sam ministrica hrvatskih branitelja i znam da smo i tada često puta mi iz ministarstva nailazili na nevjerojatno neznanje ali ne samo kod mladih ljudi nego i kod odraslih. I sada da ovdje napravimo javno očitovanje primjerice saborskih zastupnika o tome koliko je točno i precizno na Ovčari potučeno, pobijeno žrtava nisam sigurna da bi svi jednako znali reći točnu brojku, a takvih brojki je puno. Naime, Vukovar je i svaki narod u svojoj povijesti odrediti nešto što je zaista nedodirljivo i nešto o čemu svi moraju sve znati. Vukovar je takvo mjesto, dakle simbol i obrane i junaštva i mučeništva i pobjede i ekocida i urbocida i genocida svega toga je Vukovar simbol. Nezamislivo je ono što čujem ovih dana također u političkom prostoru da ima nekih političara koji nikad nisu bili u koloni sjećanja, a kolona sjećanja traje od 18.studenog '98.godine. Dakle, nakon što je Vukovar vraćen ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Bila sam nekoliko puta na Arlingtonu, na američkom groblju gdje su pokopani svi poginuli američki vojnici u svim ratovima. Milijuni američke djece dolaze na Arlington, svakodnevno je tamo tisuće i tisuće američke djece iz svih krajeva Amerike koji moraju stati u stavu mirno jer imaju ceremonijal majstora koji zapovijeda kad se polaže vijenac. Svi civili ovdje moraju stati u stavu mirno, a svi vojnici bez obzira što su aktivni ili neaktivni moraju staviti ruku na srce u trenutku kad se polaže vijenac. …/Upadica Zgrebec: Hvala./… Dakle, ja sam za to ali vjerujem da to nije naredba zbog koje bi netko čije dijete ne bi otišlo … **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Mile Horvat. Uvažena kolegice Kosor, ja slažem se sa vama da svako društvo ima određena mjesta posebnog pijeteta. I ako je to ovo društvo, ova zajednica odredila da je to baš Vukovar, a ne neko drugo mjesto ja nemam ništa protiv. Mi to uvažavamo. I slažem se sa vama da u Americi se stoji, to je ceremonijalna stvar kad si već tamo, naravno da postoji postoji ceremonijal i pravila koje poštuješ. To je sve normalno. Ja samo govorim nije mi prihvatljivo da se to da se to rezolutno naredi. Sve drugo je u redu. Roditelji su mi dolazili, rekli su nije problem da je to u drugoj formi rečeno pa bože moj. Svi koji žive u Republici Hrvatskoj, koji su tu ostali uostalom prihvaćaju vrijednosti Republike Hrvatske sve, ne selektivno. Ali da se naredi da to moraš, pa tome neka mi se ne zamjeri opet podsjeća na neka prošla vremena kad se moralo ići u Kumrovec. Pa ja baš nisam htio ići! Pa mislim o čemu se radi! Zašto tu stvar ne pustiti roditeljima i sa jednim drugim načinom, drugom metodom međusobne komunikacije, objašnjavanja itd. dati roditeljima priliku da se ako o svemu pričamo zašto nismo o tome pričali sa roditeljima.

mislim da će pravi dan razumijevanja problematike i hrvatskog naroda i hrvatskih državljana srpske nacionalnosti biti onda kad 18.11. Dan sjećanja na Vukovar ne bude dan političkih obračuna, dan kolona jedne, druge ili treće. Po meni to bi bio dan koji bi trebao biti nacionalni blagdan, državni praznik koji bi bio dan sjećanja, dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata, a da ne budemo u zabludi. Povijest nas je puno naučila. Pa i pokojni Franjo Tuđman, sjetimo se vlaka mira i poruka tada prema Vukovaru koliko je od toga dana do danas učinjeno po pravima svih nacionalnih manjina, a posebno po meni srpske nacionalne manjine. Zalažem se za to da je tolerancija i mir onda kad budemo svi išli 18.11., kad to bude državni praznik i kad bilo koja hrvatska Vlada, predsjednik države, predsjednik Sabora, predsjednik Vlade, svi zastupnici, sve stranke, svi vi kolege nacionalnih manjina budemo mogli bez ikakvih opterećenja ići odati počast svim žrtvama rata bili oni hrvatski, bili oni hrvatski državljani srpske nacionalnosti. Namjerno govorim hrvatski državljani srpske nacionalnosti jer tako smatram sve nacionalne manjine. Jedna je država, jedan je narod, naši su problemi danas puno, puno jači nego ovo razlikovanje tko je Hrvat, tko je Srbin i tko više voli svoju zemlju. Jedna je Domovina Hrvatska. A to da se s vama i sa bilo kojom nacionalnom manjinom bilo koja politička elita kad fali neki glas za sastavljanje Vlade igra i poigrava samo ću se vratiti na vlak mira i reći da su uski interesi, citirat ću predsjednika Tuđmana, otprilike uski interesi, lokalni interesi, interesi pojedinaca trebaju biti ispod nacionalnih interesa, a naš nacionalni interes je poštivanje svih prava, gospodarskih, …/Govornik se ne razumije./… izvučemo iz krize i bolji život svih hrvatskih državljana. **Horvat, Mile (SDSS)** Kolega Salapić, kada bi većina razmišljala tako kao vi vjerojatno bi ta kolona sjećanja u Vukovaru bila puno veća i puno više pripadnika Srpske zajednice bi u toj koloni bilo. Postoji na žalost niz društvenih faktora, društvenih ponašanja koji šalju signale nemojte, niste dobro došli tamo. A uostalom šalju se signali pripadnicima hrvatskog naroda. A kakvi bi tek signali bili pripadnicima Srpske zajednice kada bi netko osim odvažnih pojedinaca koji jesu bili tamo. Dakle, ne možemo reći da nisu i sa lokalnog i gradskog nivoa i sa državnog nivoa kada bi bili. Ja bih volio dočekati taj trenutak kada to ne bi bila sporna stvar i kad bi svi mi mogli otići i odati počast mrtvim ljudima, poginulim, ubijenim itd. Jer to je u kulturi čovjeka. Mi smo na kraju i bliski toliko da se možemo bar u tim trenucima poštovati. Međutim, ja bih postavio jedno pitanje. Ako je to tako, ako se postavlja pitanje zašto Srbi ne dođu u kolonu sjećanja, ja postavljam jedno kontra pitanje. Kolika je količina patriotizma kad na Dan državnosti u jednoj maloj sredini imate 3 zastave obješene? Dakle o čemu se radi. Pa većinski narod nema izrađenu kulturu memoriranja određenih stvari. razumije./… gleda, nemoguće, nevjerojatna stvar da državne praznike nitko ne manifestira to javno, većinski narod to ne radi. Pa nemojte onda reći e zašto vas nema tamo kad još mnogo toga se mora ukupno u društvu uraditi da bi se sklopila jedna, jedna cjelovita slika o toj temi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Melita Mulić. Zahvaljujem se uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Ovo je deseto po redu izvješće koje Vlada RH podnosi Hrvatskom saboru vezano za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. I kad se vodila rasprava i na matičnom odboru, Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina a i ovdje danas u sabornici iznesena su različita mišljenja koja se kreću od toga dakle da godinama ponavljamo iste podatke, do toga da je izvješće frizirano do onih konstatacija da je ovo jedno od rijetkih potpuno objektivnih izvješća. Ukoliko bilo tko od nas vrlo detaljno iščita ovo izvješće iako ima 12 godina da smo donijeli ovaj zakon može mu postati jasno zapravo što se radi konkretno i kakva je jednako tako atmosfera, odnosno u kakvom društvu živimo. I stoga nam kolegice i kolege ništa ne … da si svako jutro govorimo kako smo lijepi i pametni u ogledalu ukoliko su činjenice drukčije. Ne mislim zapravo da nam to ukoliko sami sebe zavaravamo presudno utječe na samopouzdanje hrvatske nacije i države. Baš s obzirom na to što sam i izrekla ja ću i raspravu podijeliti u ime kluba SDP-a na dva dijela. Dakle, u svom prvom dijelu ću reći zbog čega klub SDP-a podupire ovo izvješće, a u drugom ću se osvrnuti na kontekst odnosno sliku te na stvarne mogućnosti ostvarivanja prava nacionalnih manjina i po ovom Ustavnom zakonu koji zapravo nema ustavnu snagu već se samo tako lijepo i zavodljivo zove a zapravo se radi o organskom zakonu. Ali postoje i druga prava temeljem kojih nacionalne manjine ostvaruju svoja prava u RH s obzirom na međunarodne ugovore kojih je RH potpisnica. izvješće konstatira da se bilježi zadovoljavajući napredak u većini područja. U onom dijelu u kojem je bila zadužena Vlada Republike Hrvatske da osigura puno ostvarenje prava pripadnika nacionalnih manjina odnosno dosljednu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na cijelom području RH i to kao pravna država, država utemeljena na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava Vlada je i učinila i stoga ćemo podržati ovo izvješće. ovo izvješće. Ona je to bila dužna i učiniti i s obzirom da smo stranka potpisnica okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina kao i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima a u skladu s kojima treba proaktivno djelovati. Nadalje, ono što je bilo dobro, i ministar je govorio o tome u referentnoj godini, nekoliko kolega se osvrnulo na to, jest upravo potpisan ugovor između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije a vezano za proizvodnju, su-proizvodnju i emitiranje emisija na jezicima nacionalnih period, dakle do 2017. godine na HRT-u odnosno prvenstveno u radijskom programu bismo trebali čuti 60 emisija na manjinskom programu. Ono što jeste i ono na što stalno ukazujemo i mi u klubu SDP-a a i pripadnici nekih drugih klubova jeste da prikazivanje manjina je nedopustivo da se samo svede u nekakve kulturološke i tradicijske okvire već zapravo treba objektivno informirati informirati o njima, zadovoljiti njihove informativne potrebe ali imati i puno više manjinskih priloga u općim informativnim emisijama koje manjine prikazuju u sasvim drugačijem svjetlu, upravo kako bi se stvorila drugačija klima u RH. I zbog toga što mediji snose posebnu društvenu odgovornost kao jedan od temeljnih stupova demokratskog društva. Jednako kad govorimo o medijima ja ipak neću propustiti konstataciju Savjeta za nacionalne manjine a to je da nisu u potpunosti primijenjene odredbe Zakona o elektroničkim medijima a da se ne provode ni obveze utvrđene Europskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno da nisu uvedeni programi na talijanskom, mađarskom, češkom, slovačkom, rusinskom, ukrajinskom i srpskom jeziku. Ono što je pozitivno bilo u protekloj godini je i da je Vlada odlučila posebnom odlukom sufinancirati, odnosno financirati rad Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u onim jedinicama lokalne samouprave koje nisu financijski samoodržive odnosno koji nemaju novca za to, koje dakle su ekonomski nerazvijene a posebno dobar dio njih se nalazi u područjima od posebne državne skrbi. Treća stvar koja je pozitivna je povećanje udjela nacionalnih manjina u broju državnih službenika u tijelima državne uprave. Dakle, u posljednjih nekoliko godina, a posebno otkako je na snazi odluka Vlade, to je dakle još iz mandata prošle Vlade u 2009. godini o zabrani zapošljavanja novih državnih službenika stalno se govorilo da nije ni moguće povećati broj nacionalnih manjina kao državnih službenika i namještenika, a zapravo upravo iz ovog izvješća svjedočimo jednom pozitivnom primjeru. Jer dakle s obzirom na javne natječaje koja su pojedina ministarstva raspisivala vodilo se računa o tome da se zapošljavaju pripadnici nacionalnih manjina. Dakle, od novozaposlenih državnih službenika imamo oko 6% manjinskih zastupnika odnosno pripadnika pardon i to zapravo govori da smo i onaj željeni postotak koji zapravo bi barem minimalan po zakonu postigli. Iako načelno gledajući, gledajući opće brojke u tijelima državne uprave sve je još uvijek ispod očekivane razine. Kakvo je stanje u sudstvu, kakvo je stanje u odvjetništvu? Ja mogu samo ilustrirati sljedećom činjenicom, a to je da nema nitijednog dužnosnika na Trgovačkom sudu, nitijednog dužnosnika na Upravnom sudu a da je pripadnik manjine. A skupno na Visokom upravnom sudu, Vrhovnom sudu, Visokom trgovačkom sudu i Visokom prekršajnom sudu ima čak 1 Srbin i 2 ostala. Osim nekih tradicionalno dobrih područja na kojima je zadovoljavajuća primjena ovog zakona, kao što su odgoj i obrazovanje na manjinskim jezicima, kao što je kulturna autonomija, kao što je ostvarivanje vjerskih sloboda, kao što je na kraju krajeva i povećanje jedne posebno osjetljive manjinske populacije a to su Romi u različitim programima predškole, predškolskog odgoja ali i srednjoškolskog i visokog obrazovanja, ipak ću istaknuti i neke kritične točke koje su mnogo češće u ingerenciji jedinica lokalne i područne te regionalne samouprave, nego što su u ingerenciji Vlade, odnosno na državnoj razini iako i Vlada ima zadatak ih regulirati jer podsjećam još uvijek uvijek nemamo adekvatan normativni okvir kojima bi se regulirala njihova uspješna primjena. da je Ministarstvo uprave sastavilo listu jedinica lokalne samouprave u kojima pripadnici određene nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu stanovništva i koje su u svojim statutima dužne urediti ostvarivanje prava na ravnopravnu manjinskog jezika i pisma. I takvih jedinica lokalne samouprave nakon provedenog popisa stanovništva imamo 27, ali pazite od provedenog popisa stanovništva i objavljenih rezultata još u 2012. godini nema apsolutno nikakve promjene. I samo njih 12 ima jednu opću uporabu, opću odredbu o uporabi manjinskog jezika i pisma, 5 ih uopće nije to uskladilo a 10 ih ima usklađen usklađen statut. Broj jedinica samouprave u kojima je potrebno osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima tih jedinica je 78, a sad pazite ovo, on je u odnosu na proteklo referentno razdoblje to je zapravo razdoblje od 4 godine od održavanja lokalnih izbora do lokalnih izbora, dakle njih je manje za 19. I od ovih 78 to pravo u potpunosti ostvaruje njih 56 dok u 22 nije zajamčena zastupljenost. A čak i broj onih koji osiguravaju u odnosu na godinu ranije i izvješće koje smo također ovdje raspravljali, manji je za 8. I kad je u pitanju zaposlenost u jedinicama lokalne samouprave, dakle namještenika, službenika jedinica lokalne samouprave to je jedan trend na koji se svi moramo zapitati. Ako uzmete u obzir da ih je 192 novo zaposleno, a da je pripadnika manjina 30 manje nego što je bilo u proteklom referentnom razdoblju, onda je to zaista jedan podatak koji nas ima sve zabrinuti. I to je to što se tiče lokalne samouprave. A sad idem ona jedan nacionalni trend koji nas ima sve ovdje zabrinuti a to su podaci o zločinima iz mržnje koji su počinjeni sukladno Kaznenom zakonu. Ako vam ja kažem da se broj takvih zločina za 6 ili 7 puta povećao a da su osnovni razlozi i motivacije upravo etnicitet odnosno nacionalna pripadnost onda je to da se zapitamo u kakvom društvu živimo iako Ministarstvo uprave navodi izrijekom da nema sustavnog i organiziranog kriminala prema pripadnicima nacionalnih manjina, a s druge strane imamo zločin iz mržnje koji su u protekloj godini povećani za 29,1%. I ono što smatram silno važnim jeste spomenuti da nitko ne može u Saboru govoriti, ovo je politička pozornica o 2013. godini a ne spomenuti da je to bilo upravo godina kada je Sabor zaprimio zahtjev da se raspiše državni referendum sa pitanjem koje se odnosilo na promjenu članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to način da se pravo na službenu manjinskog jezika i pisma ostvaruje samo u onim jedinicama lokalne samouprave ali i na području pravosuđa i javne uprave, u onim jedinicama u kojim je postotak pripadnika manjine 505, 505, dakle da se taj prag poveća ili drugim riječima da manjinske nacionalne zajednice u tim jedinicama postanu većinske. I činjenica je da je preko 576 tisuća građana, a neki od njih su bili i sami pripadnici nacionalnih manjina potpisalo zahtjev da se taj prag iako je to jedan o pragova koji je najviši u našem bližem i daljnjem okruženju, poveća tako da manjina mora postati većina da bi ostvarila svoje pravo. I dio ljudi bio je uvjeren da radi nešto domoljubno, da radi nešto važno za Hrvatski narod, ali ono što je jako zabrinjavajuće, na što još jedan put podsjećam i da su to potpisali neki koji su sjedili u Vladi kada je Vlada jednoglasno donijela Akcijski plan za intenzivnu provedu ovog zakona, a koja se upravo odnosila na povećanu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine i to kako bismo ušli u EU. I upravo nas, zapravo jedna takva nedosljedna politika koja je s jedne strane manipulacija osjećajima žrtava hrvatske žrtve, s druge strane u rješavanje postignuti standarda međusobnog razumijevanja i suživota između većine i manjine, dovela do toga da su društveni uvjeti i politički uvjeti za provedbu ovog zakona znatno lošiji nego što su bili kada je zakon donesen konsenzusom prije 12 godina. I kolegice i kolege mi smo podsjetit ću u toj istoj godini, mi smo postali punopravna članica EU i još jedan puta nam život potvrđuje da se ništa ne treba uzimati zdravo gotovo i da dosegnuta razina demokratskih standarda nije zajamčena. I zato ću još jedan put put ovdje ponoviti riječi i predsjednika Hrvatske vlade koje je iznio u onom trenutku kada je govorio o stanju nacije i izvješću rada Vlade u protekloj godini "Ne smijemo dopustiti da se dovede u pitanje državna briga o manjinskim društvenim skupinama. Naša je obaveza i naš posaoda promoviramo i branimo prava slabijih. To su najveće vrijednosti obranjene u Domovinskom ratu. Zemlja u kojoj ljudi žive i izražavaju se u skladu sa svojim uvjerenjima i sa slobodnim shvaćanjem vlastitog identiteta." I kolegice i kolege krajnje je vrijeme da postignemo konsenzus oko toga. Hvala na

iz onoga što ste zapravo vi govorili očekivao sam da će to možda govoriti ministar uprave gospodin Arsen Bauk, ali mislim da ste se vi dobro ukomponirali u cijelu ovu priču kroz vaše izlaganje. Pa ste,

za informiranje po onim općim i posebnim kriterijima. Ti opći i posebni kriteriji kažu da će se promicati i pružati financijska potpora za ostvarivanje kulturnih, informativnih, izdavačkih programa udruga i ustanova koji doprinose unapređivanju i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja, posebno u kriterijima pak stoje da udruge i ustanove koje su … zahtjev za … financijske potpore moraju promicati vrednote Ustavnog poretka RH. 4,1 milijun kuna dobilo je Srpsko … vijeće za izdavaštvo, a 3,5 milijuna kuna troše na tjednik Novosti, srpski tjednik Novosti, imam ovdje nekoliko zadnjih brojeva u kojima je zapravo prikazan jedan … primjer govora mržnje. Ja ću vam napomenuti da se tu vrijeđaju simboli RH, da se tu vrijeđaju hrvatski građani, da se tu vrijeđa katolička crkva, da se tu crkva, da se tu o HDZ-u govori kao o fašističkoj organizaciji, o ustaškim dernecima, da se o prvom predsjedniku Tuđmanu govori kao o diktatoru kojega uz to što ga čuvaju naoružani stražari, bi možda trebalo postaviti minska minska polja ispred njegovog ili sličnih spomenika i da ne nabrajam, uglavnom sve to možete pročitati u ovome tjedniku za kojega taj isti Savjet za nacionalne manjine daje 3,6 milijuna kuna. Čisto radi vjerodostojnosti.

za slobodu medijskog izražavanja, ja možda za razliku od vas nisam medijska čudorednica, odnosno zaista, možda s druge strane i ne čitam tjednik Novosti pa ne mogu zapravo se usuglasiti s vama vezano za određene stvari koje ste iznijeli u svojoj replici, ali ja zapravo vjerujem da postoje određena tijela koja o tome vode računa, uvažavajući slobodu govora i izražavanja u RH. Jednako tako kad je u pitanju Savjet za nacionalne manjine, podsjetit podsjetit ću da je to jedno neovisno tijelo u kojem sjede pripadnici, odnosno zastupnici nacionalnih manjina te različiti stručnjaci koji su i delegirani, odnosno izabrani od strane različitih znanstvenih vijeća te udruga pripadnika nacionalnih manjina. To je u svakom slučaju neovisno tijelo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Slažem se sa kolegicom Mulić kada govori o tome da je, ona nije koristila naravno tu riječ, ali ja ju koristim, da je sramota što se zakon ne primjenjuje na mnogim mjestima gdje se statuti ne mijenjaju iako zakon kaže da bi se trebali promijeniti. Ja bih rekao da je zemlja podijeljena i horizontalno i vertikalno. Vertikalno je podijeljena zato što je zakoni koji se donose ovdje, onda se ne primjenjuje u ostalim dijelovima Hrvatske, nećemo govoriti o … periferiji, a horizontalno zato što na nekim mjestima Hrvatske i gdje zakoni postoje, oni se ne primjenjuju, a na drugim, sasvim drugim mjestima, geografski, Hrvatske i tamo gdje nema zakonskih osnova, to se popravi statutima pa onda se ide i preko zakona. Ja tvrdim sljedeće, oni koji kažu, a ovdje već gotovo svi kažu da mi imamo dobre zakone koji se ne primjenjuju, kažu jednu stvar koja nema smisla. Dobar zakon koji se ne primjenjuje vam je isto kao dobar protokol pilotu da sleti, ali onda pilot ne uspije sletjeti nego se zabije na zemlji. Protokol je dobar, ali on nije sletio ili poletio. To vam je tako. Ne postoji dobar zakon koji se ne može primijeniti, dobar zakon mora imati mehanizme da se primjenjuje. **Zgrebec, Dragica Hvala vam. Da, ja se slažem s vama da u RH, kako za ovo područje, a tako i za mnoga druga, vlada taj normativni optimizam i da zapravo ne postoje ili se učinkovito ne primjenjuju kontrolni i nadzorni mehanizmi njihove provedbe i ja sam to spomenula i s pozornice u ime kluba SDP-a i još … napraviti, uostalom i ne moram podsjećati, to je navedeno i u odluci Ustavnog suda, a obveza je svih nas ovdje da poštujemo odluke Ustavnog suda pa tako i Vlade RH, da će se donijeti adekvatan zakon, odnosno izmjene i dopune zakona kojima će se to moći primijeniti jer je zapravo nedopustivo da upravo tamo u onim dijelovima koji bi trebali biti bliže građanima, a to su zapravo jedinice lokalne samouprave, ti isti građani osjećaju manju razinu zaštite svojih prava, odnosno da ih ne mogu adekvatno **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Mulić, vi ste govorili o porastu zločina iz mržnje … poraste gotovo 22%. To je, maloprije su kolege govorili, mi smo jaki u zakonima, ali smo loši u provedbama tih zakona i to govorimo iz dana u dan. Zapazio sam jednu reakciju ovih dana u novinama, kada nogometaš Šimunić pita, ne znam koju javnu osobu, zbog čega nije reagirala na povike, ne znam, "ubij Hrvata" i to su neke mučne scene koje treba osuditi. Međutim, … Šimunić bi imao pravo na svoju intervenciju kada bi ustao protiv uzvika "ubij, ubij Srbina". Tako dugo dok mi pripadnici većinskog naroda nećemo reagirati, naročito javne osobe i branit ćemo stavove tih skupina skupina koje siju mržnju na terenima raznim, tako dugo će se događati i one druge stvari i nećemo imati pravo osuđivati ono jer ne osuđujemo ono što mi sami radimo i što rade male skupine, male skupine, ali trebamo ih osuđivati. Druga stvar je, to se godinama ponavlja i tek kada se dogodi neki eksces tada reagiraju javne osobe jer moraju radi EU trebaju raditi. Ne reagira policija, ne reagira DORH, ne reagira USKOK. Govorili smo o brzim sudovima koji će odmah nakon utakmice provoditi te ljude u zatvor, ništa nismo učinili. Mi sami potičemo, ja govorim o javnim osobama, političarima, potičemo takvo stanje. Dopuštamo da bude sve više zločina iz mržnje i zato jest ova cifra koja je zabrinjavajuća od 22%. MI sami trebamo, previše smo tolerantni i previše se često i ovdje u Saboru sa simpatijama gleda na takve stvari. Melita Mulić, odgovor na repliku. **Mulić, Melita (SDP)** Kolega Vukšić, samo ću vas ispraviti nije 22 nego 29,1% mislim 7% je još veća razlika i to samo povećanje u odnosu na prošlu godinu. Dakle to i jeste jedan trend oko kojeg je nužno postići konsenzus i slažem se s vama u osudi takvih pojava i u osudi drugačijih medijskih pojava. I zato bih ja recimo isto tako očekivali evo danas smo imali raspravu vezano za pamflet iz Belog Manastira i ja bih očekivala isto tako da će se kolege s desnice ili da se u svojim kasnijim raspravama koje će imati u ime klubova osvrnu na to jer to jesu stvari za koje moramo svi pojedinačno i stalno koristiti priliku da ih osudimo i koji dovode do urušavanja postignutih civilizacijskih i demokratskih standarda u RH. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina kolega Veljko Kajtazi. Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina propisana je ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina. Unatoč tome što su u Hrvatskoj priznati 22 nacionalne manjine u RH su službeno priznata samo 7 jezika nacionalnih manjina, a to su talijanski, mađarski, češki, slovački, ukrajinski, rusinski i srpski jezik. Ovdje se mora napomenuti potreba da se u ovom popisu doda romski jezik jer je to nužan preduvjet za ostvarivanje brojnih drugih prava te nacionalne manjine. Treba se zapitati nije li nelogično da Filozofski fakultet u Zagrebu ima kolegij o romskom jeziku i kulturi, a da taj isti jezik nije uvršten u priznate manjinske jezike u RH. Što Što se tiče odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina svakako je za pohvalu nastavak trenda ulaganja u odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina kao što se vidi na tiskanju novih udžbenika na češkom jeziku. Ali treba istaknuti da se po pitanju odgoja i obrazovanja na romskom jeziku gotovo nije ništa značajno dogodilo. Budući da Romi nemaju matičnu državu samim time ne postoje standardizirani udžbenici na romskom. U svrhu ostvarivanja tog cilja kao nužan preduvjet treba priznati romski jezik kao 8.jezik nacionalnih manjina u Hrvatskoj pristupiti izradi potrebnih udžbenika. Mnoga romska djeca koja tek kreću u školu se nedovoljno dobro služe hrvatskim jezikom pa bi im omogućavanje dijela nastave na romskom jeziku uvelike olakšalo njihovu njihovu prilagodbu u školi i bolje razumijevanju i savladavanju školskog gradiva što bi izravno utjecalo na smanjenje visokog postotka ranog napuštanja školovanja. Na samom kraju ovog izvješća naveden je broj pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u određenim tijelima državne uprave. Očito je da ovaj zakon ne funkcionira u području zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u postotku razmjernom njihovom udjelu u stanovništvu. Iako taj problem zbog mnogih specifičnih razloga najvidljiviji je na primjeru Romske nacionalne manjine njega osjećaju i sve druge manjine, a taj problem nezaposlenosti dodatno se intenzivirao zadnjih godina uslijed višegodišnjeg ekonomskog nazadovanja društva. Dio izvješća o pristupu sredstvima javnog priopćavanja se bavi uglavnom HTV i njegovim posvećenim nacionalnim manjinskim programima emisije Prizma i Manjinski mozaik čine važan segment obrazovanja kako manjinske populacije tako i pripadnika većinskog naroda koji se posredstvom tih emisija upoznaju sa kulturom manjinskih naroda u RH i na taj način se pospješuje razvoj kulture dijaloga i suživota. Stoga bi se trebalo razmotriti premještanje tih emisija u neki drugi termin, a ne vikendom prijepodne kako bi manjinske teme doprijele do što većeg broja ljudi. Međutim u svijetu poboljšanja pristupa sredstvima javnog priopćavanja treba svakako istaknuti da podupirem inicijativu Kluba zastupnika HSU-a ukidanjem TV pretplate za građane slabijeg imovinskog stanja. Na taj način posebno se utjecalo na Romsku nacionalnu manjinu koja bi sa takvim mjerama bila od višestruke pomoći. Zanimljivo je da u ovom izvješću pri temi stambenog zbrinjavanja se vrlo malo spominje legalizacija nelegalno izgrađenih objekata pripadnika nacionalnih manjina. Svakako da je i dalje najveći problem obnova kuća povratnika nacionalnih manjina u svoje domove koje su napustili u ratnom vihoru, ali svakako bi se više pozornost trebalo izdvojiti aktualnim događanjima u tom području posebice legalizacija bespravno sagrađenih objekata. Pri tome se pod posebnim povećalom treba staviti legalizacija romskih objekata jer je ta legalizacija jedan od glavnih preduvjeta dugoročnog stambenog zbrinjavanja i uvođenjem komunalnih usluga u ta naselja kao preduvjet za bolji život Roma. Rome u Hrvatskoj karakterizira izrazito stambena segregriranost od većinskog stanovništva i to je nešto o čemu bi se u budućnosti trebalo posvetiti više pozornosti. Etnički motivirana kaznena djela i postupci vezani uz diskriminaciju su i dalje prisutni u našem društvu. Svakako treba pohvaliti napredak policije i sudstva u području prepoznavanja zločina iz mržnje. Srpska manjina kao najveća manjina i manjina uz koju se vezuju ratna događanja neupitno snosi veliki dio tereta što se u ovom dokumentu jasno i naznačuje. Međutim smatram da bi se više pozornosti trebalo posvetiti etničkim motiviranim kaznenim djelima nad osobama romske populacije kako bi se poslala poslala jasna poruka da takav vid ponašanja nije društveno prihvatljiv. Svi se sjećamo slučaja romske obitelji u Škabrnji, te prosvjeda roditelja u Međimurju radi onemogućavanja nastave u kojoj bi u zajedničkim razredima bila romska i neromska djeca. No, javnost ne znam jesu li glavni akteri tih događanja za svoja djela bila pravosudno procesuirani. Što se tiče financijskih pokazatelja ovog izvješća navedeno je samo koliko je novaca odobreno pojedinim državnim tijelima za projekte vezane uz nacionalnu manjinu. Na kraju je samo navedeno da je u prošloj godini za provedbu ovog zakona utrošeno nešto više od 138 milijuna kuna. Mišljenja sam da bi se u buduće više pozornosti trebalo pridodati upravo ovom dijelu izvješća navodeći još detaljniju specifikaciju troškova kako bi se stvorili transparentniji uvidi u utrošena sredstava. Posebna pažnja u ovom izvješću dana je Akcijskom planu za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2015. godine. Najveći napredak u poboljšanju uvjeta života Roma očitava se u području obrazovanja koji se među Romima polako počinje shvatiti kao preduvjet za bolju budućnost. Ali svakako treba istaknuti se. Još veći pomaci mogu napraviti većim uključivanjem romske djece u predškolske aktivnosti koji bi rezultirali boljom socijalizacijom i većom razinom služenja hrvatskom jeziku. U svrhu izbjegavanja da zbog lošeg poznavanja hrvatskog jezika djeca imaju loše rezultate u školi, te je rano napuštaju. Na žalost, ogroman broj romske djece nakon 5 razreda osnovne škole više ne sudjeluju u obrazovnom procesu što je jedan od najvećih problema romske populacije u Republici Hrvatskoj. Nacionalna strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije je prepoznala važnost predškolskog obrazovanja za romsku djecu, te je u planu omogućavanje besplatnog dvogodišnjeg predškolskog odgoja za svu romsku djecu. Nadamo se da će ti planovi biti kvalitetno implementirani, te da se neće događati da predškolski programi traje samo dva mjeseca po par sati dnevno kao što je do sad se znalo događati. Vrtić, odnosno predškolski odgoj je za romsku djecu prije svega mjesto socijalizacije i savladavanje hrvatskog jezika, a budući da ta djeca zaposlenih roditelja imaju prednost pri upisu u vrtiću gotovo u pravilu romska djeca ostanu neupisana. Također spomenuta strategija je prepoznala važnost obrazovanja odraslih kao i mogućnost upisa srednje škole nakon dvogodišnje pauze po završetku osnovne škole što je izrazito bitno za Rome koji odlučuju nastaviti školovanje. Kvalitetni pomaci se događaju i u pretpostavkama stvaranja kulturne autonomije posredstvom Savjeta za nacionalne manjine budući da Savjet redovito financira kulturni …/Govornik se ne razumije./… kulturne manifestacije, izdavaštvo i informiranje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osiguralo je pripomoć za praćenje nastave za 542 učenika. Također navodi brojku od 5400 romskih osnovnoškolaca, a podsjećam da romska manjina po zadnjem popisu stanovništva ima nešto više od 16000 članova, pa ispada da svaki treći Rom u Hrvatskoj je polaznik osnovne škole što je nelogično, budući da je poznato da Rome karakterizira rano odustajanje od školovanja. Osiguravanje stipendije, smještaj u učeničke domove stvoreni su preduvjeti za povećanjem broja romskih učenika oba spola koji uspješno završavaju srednju školu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja je registriralo 23 studenta upisana u visoko školske ustanove u akademskoj godini 2012./2013. Smatram Smatram da je jedan od prioriteta obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj treba bit stvaranje većeg broja romskih studenata kako bi se loša razina obrazovanosti u romskoj populaciji popravila. Praksu stipendiranja romskih studenata i učenika od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta svakako treba pohvaliti. No, treba apelirati da se isplaćivanjem spomenutih stipendija vrši mjesečno, a ne da na primjer u svibnju studentima bude isplaćene stipendije za nekoliko mjeseca odjednom. Međutim, školovanje se u zadnjih nekoliko godina stvorio određen broj Roma sa stečenim srednjoškolskim i akademskim zvanjima, te se stvorio novi problem zapošljavanje visoko obrazovanih Roma, a upravo je zapošljavanje Roma jedan od glavnih ciljeva navedenog akcijskog plana. Pri tome treba istaknuti da se pojedini članci ovog zakona koji se odnose na razmjernu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i njihove prednosti u zapošljavanju očito se ne primjenjuju u praksi što dokazuje nezaposlenost visoko obrazovanih Roma. Za sad se čini da je jedino moguće zapošljavanje za Rome u Hrvatskoj povremeni rad na javnim radovima, a koliko god ti javni radovi bili korisni za romsku populaciju takva vrsta zapošljavanja je u pravilu kratkoročna i ne rješava egzistenciju sudionika te se sudionici javnih radova ubrzo vraćaju na primanje socijalne pomoći. Zapošljavanjem visoko obrazovanih Roma utjecalo bi se na povećanje i nastavak školovanja Roma, te od njih bi se stvorilo uzore u zajednici. Pojedine točke u izvješću akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma su jako malo upisane. U odjeljku gdje se bavi zdravstvom samo su kratko opisane i nabrojane aktivnosti u području zdravstva, te je kao zaključak navedeno da postotak cijepljenosti romske djece doseže postotak cijepljenosti i druge djece navodeći neposredno dva reda iznad tog zaključka da nema dovoljno podataka kako bi se ocijenilo stanje u području zdravstva. Neupitno je da li je područje zdravstva izrazito važno polje za Rome budući da njih karakteriziraju loši uvjeti, pa samim tim i veća sklonost bolesti i kraćem životnom vijeku. Postavlja se pitanje zar ovako bitno područje nije zaslužilo malo veću pažnju. Kako institucije koje sudjeluju u provedbi ovog akcijskog plana tako i oni koji su izvještaj sastavili. Također, socijalna skrb se na početku izvješća spominje kao jedan od glavnih stupova nositelja ovog akcijskog plana, ali u izvješću o njoj nema gotovo ni riječi, a ona obuhvaća izrazito važan dio romske problematike budući da su Romi nadprosječno zastupljeni kao korisnici usluga Centra za socijalnu skrb. Povjerenstvo za praćenje provedbe akcijske Strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine održalo je dvije sjednice u 2013. godini. Na istim je usvojio i kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, te je donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava za romsku nacionalnu manjinu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 640000 kuna. Ističem da je novim pravilima ukinute jednokratne novčane pomoći fizičkim osobama. Svakako treba istaknuti potrebu što skorijem sastanku ovog povjerenstva, kako zbog redovnih obaveza u vezi nadgledavanja provedbe ovog dokumenta tako i zbog dodjele pomoći nastradalim Romima u rujanskim poplavama pri čemu se posebno ističe poplava u Podravskom romskom naselju Drnje kraj Koprivnice gdje su domovi Roma danima bili pod vodom i kao takvi ne udovoljavaju minimalnim životnim uvjetima što tamošnje Rome dovodi u još težu situaciju. Sličnu situaciju, prirodne katastrofe doživjeli su i naselje Parag i Kuršanec u Međimurju i u romskom naselju Crkvenici te se nadam da će nadležne službe imati sluha za pomoć ovim naseljima kao što su imali za poplavljeno područje u Županijskoj Posavini u svibnju. Svjestan sam težine ekonomske i socijalne situacije u državi uzrokovane višegodišnjom ekonomskom krizom i rastom nezaposlenosti i životnih troškova. Loša situacija u romskoj zajednici nije uvjetovana zadnjim ekonomskim trendovima već je takva generacijama i trenutačnim negativnim ekonomskim trendovima i ne mogu i ne mogu i ne smiju biti razlog smanjenju napora za unapređivanje razvoja romske zajednice u RH. Kako bi se uvjeti romske zajednice u RH poboljšali naglasit ću glavne teze. Priznavanje romskog jezika kao osmog jezika nacionalnih manjina u RH, provedba akcijskog plana za uključivanje Roma na razini lokalne i regionalne samouprave mora biti prioritet budući da je samo 5 županija usvojilo svoje akcijske planove za integraciju Roma. razumije./… nacionalne strategije za Rome koja je usvojena 2013. godine. Omogućiti besplatnu legalizaciju objekata u kojima žive Romi budući da je riječ o socijalnoj izrazito ugroženoj zajednici. Direktan upis na visokoškolske obrazovne ustanove kako bi se izravno utjecalo na razinu obrazovanja romske populacije. I na kraju zapošljavanje obrazovanih Roma sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Istine radi kolega Kajtazi nekoliko činjenica. Krenut ću od uključivanja romske djece odnosno pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškole. I sami ste rekli što je osnovni problem, kako bi djeca mogla ravnopravno sudjelovati u nastavi kada krenu u prvi razred preduvjet je da se služe sa hrvatskim jezikom što je veliki problem. I sami ste istaknuli uglavnom ne znaju hrvatski jezik. kolega Kajtazi netočno je da se u Međimurju provodi segregacija i netočno je da Međimurci bilo koga diskriminiraju. Kolega Kajtazi podsjetit ću vas da 11 000 Roma u tri romska naselja živi u Međimurskoj županiji, da preko 4 milijuna kuna pripadnici romske nacionalne manjine iz državnog proračuna dobivaju na ime socijalnih naknada i kada ste spominjali legalizaciju i tražili pomoć podsjetiti ću vas jednako tako da je za legalizaciju romskih naselja u Međimurskoj županiji izdvojeno preko 70 milijuna kuna. Mi želimo ravnopravne sudionike u svim segmentima. Tu se slažemo apsolutno, ali ovo su činjenice. I mislim da to hrvatska javnost mora znati, a posebno znaju moji Međimurci. I željela sam da to i drugi kolege i kolegice čuju. Ono što vi govorite da bi bilo dobro da djeca pripadnici romske nacionalne manjine imaju izravan upis mislim da bismo tu tek napravili diskriminaciju prema ostaloj djeci i vjerujem da se slažete oko toga sa mnom. I za kraj potrebno je dugoročno riješiti i stvoriti suživot i još jednom vas pozivam da učinite ono što smo mi učinili iz HDZ-a, pozvati tri ministra da se aktivno uključe a ne deklarativno na rješavanju ovih problema. Zahvaljujem se. Poštovana kolegice već u više navrata mi skrećete pozornost kao da ja ne poznajem stanje u Međimurju. Moram vam reći da u ovih tri godine vašu županiju sam obišao najmanje dosad 40 puta, što znači da mi je stalo rješavati što više pitanja Roma. Očito da prije toga nije bilo tako jer da je bilo tako sigurno bi manje obilazio Međimursku županiju. Kad je u pitanju upis u škole, naveo sam vam prošli puta i sad vam opet skrećem pozornost da romska zajednica je najosjetljivija, najugroženija socijalna skupina od svih 22 nacionalne manjine. Svjesni smo da smo jako malo učinili unatrag 20 godina, možda i šire. I mislim da pozitivna diskriminacija je neophodno potrebna u romskoj zajednici u svemu. Od upošljavanja, upisa u školu, stanovanja i svega onoga što obuhvaća upravo dva strateška dokumenta koja je Vlada donijela, a to je nacionalna strategija i akcijski plan. U nacionalnoj strategiji točno od prošle godine uveli smo nove reforme imajući u vidu da tada i ta nacionalna strategija koja je rađena nije rađena sa svim Romima nego samo sa pojedinima i upravo radi toga i tražimo reviziju te Nacionalne strategije 2013. godine. Dotakli ste puno toga tako da ne mogu se sjetiti još ali kad je u pitanju legalizacija u Međimurju imamo negdje više od 12 naselja romskih. Tako da naselja koja su legalizirana samo djelomično su legalizirana, samo 6 romskih naselja, a to je djelomično. A iz godine u godinu dolazi do izgradnje novih objekata jer romska zajednica se širi i širi. Tako da i sama legalizacija koja je napravljena legalizirani su objekti a tako da što se tiče samih čestica nije se do kraja riješilo. Ima puno još nekih problema. Imam još malo vremena, koristim priliku da ja vas pozivam da zajedno riješimo pitanje Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani zastupniče Kajtazi htjela bih se referirati na dvije stvari koje ste izrekli u svojoj raspravi. Prva je, rekli ste da bi trebalo romski jezik priznati kao osmi jezik nacionalnih manjina u RH. Dakle, Dakle, problem je što zapravo nema jedinstvenog stava među Romima o tome što bi to, koji bi to zapravo jezik bio. Dakle, u Međimurskoj županiji živi najveći, relativno najveći broj, najveći postotak pripadnika romske nacionalne manjine u RH. Dakle, Dakle, ne bih rekla da je to 11 tisuća, prema podacima iz popisa to je negdje između 5100 i 6000, dakle oni se svi izjašnjavaju kao Romi, kod popisa jedan dio njih se izjašnjava kao Hrvati pa je taj podatak zapravo nepouzdan. u samoj Međimurskoj županiji nije definirano da li je taj romski jezik čip, da li je to romski jezik, da li je to bajaški jezik. Prema tome, trebalo bi najprije usuglasiti među Romima što bi to bio romski jezik da bi se mogao uvesti kako 8 jezik nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Druga stvar na koju se želim referirati je pitanje segregacije. Spominjali ste segregaciju, dakle opće je poznata stvar da je prije nekoliko godina Međimurska županija bila optužena za segregaciju Roma u obrazovnom sustavu. Tada se nije htjelo razumjeti ali mislim da se danas ipak to razumije, dakle da su stvari uznapredovale. Dakle, vjerujem da se danas vidi da se zna da pojava čistih romskih odjeljenja niti je bila niti jest posljedica segregacije, već naprosto činjenice da je nekim međimurskim školama, evo istaknut ću kao primjer Osnovnu školu u Kuršancu, pa zatim Osnovnu školu u Macincu gdje djeca Romske nacionalne manjine zapravo čine i preko 60% ukupnog broja upisanih učenika. Dakle, zbog visokog nataliteta romske populacije naprosto su romska djeca postala u tim školama većinama i hrvatske djece budući da ima manje, odnosno premalo nemoguće je u takvim uvjetima, u takvim situacijama složiti dakle mješovita razredna odjeljenja. Zahvaljujem se. Poštovana kolegice, kao da ste me pitali šta ćete me pitati. Moram vam reći kad je u pitanju jezik, tu su pojedinci upravo došli do razdvajanja Roma. Točno se zna 1971. na prvom svjetskom kongresu koji je održan u Londonu donijeta je odluka da je službeni jezik, romski jezik Romanići i nema više tu razgovora. Mi sami dolazimo do toga i razdvajamo. Ako oni sebe nazivaju bajašima i kažu da je njihov jezik bajaški, koji je 99% sličan rumunjskom jeziku i nema nikakvih sličnosti sa romskim jezikom ja tu ne vidim nikakav problem. Njima treba omogućiti, naravno to je njihov materinji jezik, i njima treba omogućiti da oni se koriste svojim materinjim jezikom a nikako ne službenim jezikom. Mi moramo početi raditi na stvaranju određenih uvjeta za učenje romskog jezika romanićija. To znači nastavni programi i udžbenici, dok tada ne budemo imali naravno da romskog jezika neće ni biti u Republici Hrvatskoj. Hvala. Poštovani kolega Kajtazi, sada već po nekoliko puta Međimursku županiju u negativnom kontekstu izdvajate i apostrofirate kada su u pitanju položaji Romske nacionalne manjine. Meni je žao što se mislite da ćete time učiniti dobro pripadnicima svoje zajednice i ignorirate i ne spominjete da su igraonice za djecu predškolske dobi 2000., 2001. uvedene u Međimurju kad u Hrvatskoj nitko za njih nije ni znao. Da su asistenti u nastavi, pomagači pripadnici Romske manjine u Međimurje egzistirali kada u Hrvatskoj to nije bila ni tema rasprave. Da je prvi novac od 2,5 milijuna kuna za legalizaciju ili urbanizaciju naselja izdvojen 2002. godine koliki je konačni iznos ne znam. I pozivate i okrivljujete lokalnu i državnu vlast oko legalizacije naselja, ali prešućujete drugi problem s kojim smo se susreli već pri pokušaju prvog takvog naselja. Jedna trećina građevina izgrađena je na zemljištu vlasnika, druga trećina na uzurpiranom državnom zemljištu i treća trećina na uzurpiranom privatnom zemljištu. I kako se može legalizirati građevina po Zakonu o legalizaciju ako je vlasnik nju izgradio na uzurpiranoj privatnoj imovini drugog susjeda, građanina, državljanina Republike Hrvatske? Kada se vlasništvo nad zemljištem raščisti tek tada možete zahtijevati, predlagati besplatnu legalizaciju kao mjere tobože pozitivne diskriminacije ali ne zalažete se za takve iste mjere kod drugih. Pa prema tome morate iznositi sve činjenice, Zahvaljujem. Poštovani kolega, spomenuli ste igraonice od 2001. godine, te igraonice nisu napravljene po nastavnom programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Moje osobno mišljenje je da je to bacanje novaca jer više bih volio da mi pitamo i razgovaramo da li mi uopće imamo i koliko imamo uposlenih Roma u Međimurju, da li ih uopće imamo, i šta smo mi učinili od 2001. do danas, znači 13 godina? Koliko su se ti naši Romi i ta djeca educirali u svemu tome. o legalizaciji, sama legalizacija, vidite i sami na koji način je napravljena infrastruktura, infrastruktura je tako napravljena preko svakih kiša kuće su poplavljene, stanje je katastrofa. I onda se pitamo da li je bolje bilo da tog asfalta ima ili da ga nema. Hvala. Kolegice i kolege napravit ćemo kratku stanku do 12, 00 sati kada ćemo pristupiti glasanju pa molim da svi uđete u dvoranu i zauzmete svoja mjesta. Hvala